Samkomulag er um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp segja til um, ef þörf krefur, eða þar til síðari hluta 1. umræðu um fjárlög 2025 er lokið. Í dag verður haldið áfram umræðu þar sem ráðherrar taka þátt í umræðunni um sína málaflokka. Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherrar hafa fimm mínútur til framsögu. Tveir þingmenn frá hverjum stjórnarandstöðuflokki hafa kost á að beina fyrirspurnum til ráðherra og einn frá hverjum stjórnarflokki, að undanskildum flokki ráðherra hverju sinni. Hver þingmaður hefur tvær mínútur í fyrra sinn og eina mínútu í síðara sinn. Við lok umræðunnar talar fjármála- og efnahagsráðherra á ný og hefur til þess tíu mínútur. Þá tala talsmenn allra þingflokka í allt að tíu mínútur hver og að endingu verða lokaorð ráðherra. Andsvör eru ekki leyfð.

Virðulegi forseti. Þar sem tíminn er knappur ætla ég að reyna að fara hratt yfir á þessum tveimur mínútum, reyna að koma örlítið inn á þau málefnasvið sem heyra undir mitt ráðuneyti. Í fyrsta lagi eru það íþrótta- og æskulýðsmál,

Hönnunarútboð á að geta hafist á allra næstu vikum. Annars staðar er gert ráð fyrir aukningu til afreksíþrótta upp á 250 milljónir.

Gert er ráð fyrir að málaflokkurinn fari úr 44 milljörðum í 47 milljarða. Stærstu verkefnin eru að við erum að halda áfram að efla verknámsskólana. Það er aukning til að mæta auknum fjölda nemenda í verknámi. Það er líka gert ráð fyrir því að við séum að halda áfram framkvæmdum við verknámsskóla. Nýlega settum við byggingu við fjóra skóla af stað og eigum að geta haldið áfram með næsta skammt í því. er gert ráð fyrir því að stíga skref inn í gjaldfrjáls námsgögn sem er frumvarp sem á að koma til þingsins, efla stuðning inn í framhaldsskólakerfið til að mæta jaðarsettum hópum, fjölga íslenskubrautum

Málefnasvið 22: Þar er leik- og grunnskólinn, þar er umtalsverð aukning á næsta ári til að mæta þróunarverkefnum

innleiða nýtt samræmt námsmat í grunnskólakerfinu, til að geta keypt prófagrunna og fylgt innleiðingunni eftir í gegnum nýja Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Það er líka gert ráð fyrir því að geta eflt námsgagnaútgáfu með nýjum heildarlögum um námsgögn sem eru sem eru komin hingað inn til þingsins. Samhliða þeim lögum ráðgerum við að á næsta ári verði þróunarsjóður námsgagna og námsgagnasjóður báðir tvöfaldaðir. Eitt stærsta verkefnið, sem einnig er þarna undir, er inngilding barna með erlendan tungumála- og menningarbakgrunn. Þar erum við að byggja á einum af fyrstu verkefnum nýrrar Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sem kallast MEMM-verkefnið, þar sem farið var í þétt samstarf við Miðju máls og læsis. Miðja máls og læsis er að renna inn í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og markmiðið með því verkefni til næstu tveggja til þriggja ára er að samhæfa móttöku barna í grunnskólakerfinu allt í kringum landið.

Við erum að halda áfram innleiðingu laga um farsæld barna og erum að komast á þann stað að við eigum að geta farið að beita því vopni. Það eru komnir málastjórar og tengiliðir allt í kringum landið

og réttilega. Og ég fagna þeim áherslum sem hafa átt sér stað í þeim málaflokki og áhuga sem ég finn greinilega fyrir hjá almenningi. Ég ætla að leggja

Þau frumvörp sem nú eru að koma inn í þingið eru mjög stefnumarkandi og byggja á menntastefnu til 2030 sem samþykkt var hér á Alþingi og aðgerðaáætlun menntastefnu, hvort sem það eru heildarlög um jafngildingu og skólaþjónustu sem eru væntanleg, frumvörp um námsgögn sem bókaútgefendur tala um að séu stærstu breytingar í hundrað ár eða frumvarp um matsferil og samræmt námsmat. Það er mikilvægt að eiga samstarf við ólíka aðila í þessu efni vegna þess að breytingar í menntamálum taka tíma. Það er mikilvægt að virkja alla aðila til samstarfs og samvinnu og það höfum við svo sannarlega gert hvað varðar haghafana þegar kemur að menntakerfinu, Kennarasambandið, Samband sveitarfélaga, háskólana, Heimili og skóla og fleiri aðila. Það sama á við um stjórnmálin og pólitíkina. Mér finnst menntamál eiga að vera þess eðlis að við eigum ekki að vera að taka u-beygjur í hvert sinn sem skipt er um í brúnni. Þetta eru langtímabreytingar sem taka tíma. sem taka tíma. Nú erum við að ljúka fyrstu aðgerðaáætlun um menntastefnu, drög að næstu aðgerðaáætlun liggja fyrir. Það er meiningin að kynna þau og eiga samtal um þau við alla aðila á menntaþingi sem áætlað er að verði síðar í september, hundruð einstaklinga búin að skrá sig þar til leiks. Ég myndi gjarnan vilja sjá fulltrúa allra stjórnmálaflokka koma þangað og ég lýsi miklum vilja til þess að vinna með ólíkum aðilum í því, stjórnmálaflokkum og öðrum. Ég átti nú bara samtal við formann allsherjar- og menntamálanefndar í gær og ræddi um það að skynsamlegt væri inn í þennan þingvetur

og í pólitíkinni um land allt þurfum meira en sæti við borð í ráðstefnusal hótels. Við þurfum þéttara samtal. Við þurfum að geta talað saman á íslensku um þessi mál,

Foreldrar eru líka í myrkrinu og það sem verra er er að kennarar og helstu sérfræðingar þessa lands og helstu fagaðilar á sviði læsis, á sviði inngildandi menntunar, eru líka

Virðulegi forseti. Öllum er frjálst að taka þátt í umræðum um menntamál og við eigum að virkja alla til þess samtals. Það liggur fyrir að aðgerðaáætlun menntastefnu er opinbert plagg. Menntastefnan sjálf er opinbert plagg. Frumvörpin sem um ræðir, og eru að koma inn í þingið, fela í sér gjörbreytt mat á íslensku menntakerfi í gegnum samræmt námsmat, matsferil, námsgögn, eflingu þeirra, breytingu á námsgagnaútgáfu, skólaþjónustu og inngildandi menntun sem þúsundir aðila hafa, í undirbúningi þess frumvarps, Stefnan er algjörlega skýr í þessu efni og birtist m.a. í þessum stóru frumvörpum sem eru að koma inn í þingið. Síðan er undirbúningur næstu aðgerðaráætlunar og þar eru allir velkomnir að borðinu, sama hvort það eru þingmenn stjórnarandstöðu hér í salnum eða aðrir hagaðilar, og við viljum fá alla að borðinu í því. En auðvitað eru skiptar skoðanir, eins og til að mynda um námsmat, hvort við eigum að halda í gömlu samræmdu prófin eins og þau voru uppsett eða fara aðrar leiðir. Það verður alltaf þannig, þegar við erum að ræða breytingar í menntamálum eins og öðru, að skoðanir

Í umfjöllun um málefnasvið hæstv. ráðherra kemur fram að efla skuli almenningsíþróttastarf íþróttahreyfingarinnar, svo sem íþróttir eldri borgara.

fyrirspurn. Þegar kemur að íþróttastarfi almennt þá er það sem lýtur að almenningsíþróttastarfinu að verulegu leyti hjá sveitarfélögunum og hjá svæðunum í kringum landið, íþróttahéruðunum, íþróttafélögunum. Við höfum stutt mjög dyggilega við ákveðnar skipulagsbreytingar sem íþróttahreyfingin sjálf er að fara í gegnum núna. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og Ungmennafélag Íslands fóru í samstarf um eflingu íþróttastarfs á landsvísu með það að markmiði að setja upp ný svæði og fara í samstarf inni á hverju og einu landsvæði fyrir sig. Við höfum stutt það með gríðarlega háum fjárhæðum með það að markmiði að efla almenningsíþróttastarf,

sveitarfélaga, íþróttafélaga, skóla og annarra aðila með það að markmiði m.a. að efla almenningsíþróttastarf. Ég held að það sé spennandi verkefni vegna þess að maður skynjar mikinn vilja innan íþróttahreyfingarinnar til að hugsa um sjálfa sjálfa íþróttahreyfinguna, skipulag hennar og hvernig hún nær betur til grasrótarinnar í kringum landið. Við höfum því verið að fara þá leið og ég sé fyrir mér að geta stigið enn frekari skref í því því að virkja þetta samstarf þeirra í millum þarna úti í héruðunum. Það tengist líka inn í farsældarvinnuna sem er væntanleg í vetur þar sem meiningin er að fara yfir hvert einasta landsvæði og ræða þvert á kerfi hvernig hægt er að taka á áskorunum, og þar er m.a. átt við íþróttir og hreyfingu fólks. Hvað varðar eldra fólk þá hefur líka verið samvinna og samráð milli heilbrigðisráðuneytis, menntamálaráðuneytis og íþróttahreyfingarinnar hvað það snertir að kortleggja ákveðnar leiðir í því efni.

Og hvernig á að deila þeim út til íþróttastarfs eldri borgara? Ekki til yngra fólks, ekki til miðaldra fólks heldur til eldri borgara, það er spurningin og ég vænti svars. Við erum að setja fjárframlag til ÍSÍ og UMFÍ, nokkur hundruð milljónir á ári, til að efla samstarf þeirra í héruðunum

þá erum við ekki sem ráðuneyti úti í héruðunum. Þess vegna virkjum við íþróttahreyfinguna, gerum það í gegnum samninga við hana, sem hefur þetta verkefni í samstarfi við þá sem eru úti í feltinu. Þar höfum við sett fjármagn inn,

En það er íþróttahreyfingin sem fer með íþróttir. Við vinnum með þeim. Við gerum samninga við þá og höfum sett gríðarlega háar fjárhæðir inn í þennan samning sem ég vænti mikils af fyrir hreyfingu eldri borgara en líka fyrir aðra hópa.

Ég held að í því ástandi sem við búum við í íslensku samfélagi sé hægt að segja að hæstv. ráðherra beri ansi stóra ábyrgð og að mennta- og barnamál séu málaflokkur sem við þurfum að taka til mikillar umræðu hér í vetur.

sem féll frá vegna ofbeldis annars barns. Þetta er auðvitað hryllingur og það að lesa blöð dag eftir dag og heyra af vopnaburði og átökum ungmenna er eitthvað sem við eigum ekki að sætta okkur við í íslensku samfélagi. Ég vænti þess að við séum með úrræði til að takast á við slík vandamál. Mig langar að biðja hæstv. ráðherra að fara aðeins yfir það hvernig hæstv. ráðherra, og reyndar aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar, eru að beita sér í þessum málaflokki. Hvernig getum við betur stutt þau börn sem líður það illa að þau eru að beita ofbeldi og hvernig getum við varið önnur börn fyrir slíku?

sem kynntar voru í júnímánuði. Þær eru komnar á fullt í innleiðingu. Ríkisstjórnin hefur líka tekið ákvörðun um að leggja það til við Alþingi að fjármagn sem rennur til þeirra verði margfaldað, bæði á yfirstandandi ári og á næsta ári,

Það voru mér mikil vonbrigði að það skyldi ekki gerast. Í framhaldinu hefur sú greiningarvinna verið í gangi og eru að koma tillögur í því efni um að ríkið taki þennan málaflokk yfir og verður það verkefni haustsins að finna leiðir til þess að svo megi verða.

víðtækan málaflokk á svona stuttum tíma. En ég lýsi yfir miklum áhuga hjá allsherjar- og menntamálanefnd á að eiga þetta samtal við hæstv. ráðherra. Mig langaði líka að koma inn á grunnskólamálin. Ég ætla að hrósa hæstv. ráðherra fyrir það að hér eru helstu helstu markmið ársins alveg skýr. Markmið eitt er að styrkja lestrarfærni grunnskólanema, markmið tvö að styrkja færni grunnskólanema í stærðfræði og náttúrufræði og markmið þrjú er að bæta líðan og auka gæði menntunar í leik- og grunnskólum og í starfi frístundaheimila.

á dýptina, bæði við ráðherra en ekki síður við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem við munum heimsækja á næstu vikum. Það er ljóst að samkvæmt mælingum OECD erum við með eitt af dýrustu grunnskólakerfum í Evrópu

svarað á 50 sekúndum. Stutta svarið er þetta: Það verður ekki gert með stuttum átaksverkefnum. Það verður gert með því að fylgja eftir og halda áfram kerfisbreytingum sem eru í gangi, og við þurfum að byggja ofan á þær. Námsgögn skipta gríðarlega miklu máli. að við séum ekki að setja nægilegt fjármagn í námsgagnagerð. Þótt við séum að tvöfalda það hér á næsta ári er langt í land hvað það snertir. Matskerfi sem virkar dag frá degi í skólakerfinu, eins og lesferillinn er þegar byrjaður að gera, það þarf að dýpka hann og efla, það mun skipta máli. En lykilatriðið er að nú erum við komin með stofnun og ég hvet

hringir.) byrjuð, í ólíkum atriðum og ólíkum verkefnum, að fara út í héruðin, fara út í skólana, fara út í sveitarfélögin (Forseti hringir.) til að aðstoða skólana við að takast á við áskoranir eins og læsi. Það þarf að efla það

Frú forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir hans yfirferð yfir sitt málefnasvið.

á að efla skólakerfið og að efla börn til mikillar fyrirmyndar. Það kom fram í máli ráðherrans, og eins í svörum við spurningum hér áðan,

jafnvel koma inn á það, sem ég ætla reyndar að gera í minni seinni spurningu, sem lýtur að námsgögnum sérstaklega fyrir börn og raunar fólk sem hefur ekki íslensku að móðurmáli. Það er svo sannarlega hópur sem þarf að vera undir þegar kemur að því að þróa skólastarfið áfram og hafa góð námsgögn til að byggja á.

og ítreka aftur að efling námsgagnagerðar og uppstokkun í þeim málaflokki er gríðarlega mikilvægt mál og hluti af stefnumótun stjórnvalda í gegnum menntastefnu og aðgerðaáætlun. og aðgerðaáætlun. Samhliða þessari lagabreytingu, sem ég ætla að koma aðeins inn á, erum við að gera ráð fyrir því að efla þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð, að þeir verði tvöfaldaðir. Þá kann einhver að spyrja, þegar við förum að tala um gjaldfrjáls námsgögn:

þá sjáum við að félagslegur bakgrunnur nemenda er farinn að hafa meiri áhrif en hann hefur gert í gegnum tíðina á námsárangur og möguleika til námsárangurs. Einmitt þess vegna þurfum við að stíga skrefið inn í gjaldfrjáls námsgögn í framhaldsskólunum fyrir yngri en 18 ára samhliða eflingu námsgagnaútgáfu.

Markmiðið með frumvarpinu er að byrja á íslensku og stærðfræðigreinum, byrja á yngstu hópunum. Og það þarf nú á haustinu að fara fram samtal við framhaldsskólana um hvernig við sjáum innleiðinguna á þessu gerast. Við gerum ráð fyrir að fyrsta skrefið verði stigið á næstu vorönn og svo næsta skref haustið eftir. Markmiðið sé að á innleiðingartímanum, sem er tími menntastefnu til 2029, verði öll námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema yngri en 18 ára. Og við erum að gera ráð fyrir þessu, bæði í fjárlögum og í fjármálaáætlun.

gjaldfrjáls námsgögn upp að 18 ára aldri séu gríðarlega mikilvægt mál. Þetta er mikið jafnréttismál og verður til þess að auka samheldni í samfélaginu. Ég mun styðja ráðherrann til góðra verka.

stöðu innflytjenda á Íslandi. Þar kemur fram að börn sem ekki eru á leikskóla læra íslensku hægar

Við höfum verið að horfa á breytingar núna sem varða grunnskólastigið að verulegu leyti og kerfisbreytingar í stuðningi, með Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og nýrri lögum um skólaþjónustu.

Augljós orsök aukins ofbeldis í samfélaginu er aukin vanlíðan og óöryggi. Samstarfsflokkur hæstv. ráðherra í ríkisstjórn telur vænlegast að bregðast við auknu ofbeldi með meira ofbeldi, auknum vopnaburði lögreglu, eftirliti með almennum borgurum og aukinni hörku. Mig langar að byrja á að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann deili þessari sýn eða hvort hann telji aðrar leiðir færar og þá kannski ekki síst þegar við erum að tala um börnin okkar.

ekki síst óhörðnuð ungmenni sem voru einangruð á þeim árum ævinnar þegar við þróum helst með okkur félagsþroska og getuna til að rata um í samfélagi í samskiptum við annað fólk, allt

Aukið ofbeldi, hvernig er best að taka á því? Ég held að það sé mjög mikilvægt, miðað við aðstæðurnar eins og þær eru núna, að efla lögregluna og þá sérstaklega samfélagslögreglu. Að því sögðu verðum við líka að efla brúna þaðan yfir í barnaverndina, yfir í félagsþjónustuna, yfir í úrræðin til þess að geta gripið þessi börn.

Það er því gríðarlega mikilvægt, þegar við erum að ræða þessi mál, að við séum á sama tíma að efla félagsmiðstöðvar, efla félagslega þjónustu, efla úrræði á fyrsta og öðru stigi stigi í farsældarvinnunni. Við getum farið að tala um það núna vegna þess að við erum komin með kerfi þar sem verið er að tala saman innan sveitarfélaganna. Ég hef lagt mikla áherslu á það, í þeim aðgerðum sem verið er að vinna að, bæði í

Þegar kemur að Covid gerðum við slíkt hið sama. Við vorum alltaf með félagslegar aðgerðir. Það vakti athygli út fyrir landsteinana að Ísland var eitt af fáum löndum þar sem barnaverndarmálum fjölgaði í Covid-faraldrinum.

Forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið þó að ég skilji líka að það sé kannski ekki hægt að gefa ítarlegra svar á þessum stutta tíma. En við höldum áfram að ræða þetta hér í vetur. Úrræðin sem hæstv. ráðherra nefnir, félagsleg úrræði og kannski ekki síður barnavernd, koma gjarnan til kastanna þegar í óefni er komið. Mig langar aðeins að beina sjónum að því sem hefur kannski fyrst og fremst forvarnagildi og það er tómstunda- og íþróttastarf sem sýnt hefur verið fram á að hafi gríðarlega mikla þýðingu fyrir geðheilsu og félagslega færni barna. Nú er það svo að börn efnaminni foreldra og þeirra er standa höllum fæti félagslega eru ólíklegri til að sækja tómstunda- og íþróttastarf jafnvel þrátt fyrir að farið sé í ákveðna styrki og styrkveitingar þar að lútandi.

ekki síst barna af erlendum uppruna — og skjóta inn, ef ég má, hvort það (Forseti hringir.) standi til að bæta aðgengi barna að móðurmálskennslu þar sem færni í móðurmálinu okkar er forsenda þess að við getum lært önnur tungumál svo að vel sé.

farið fram af fullri einlægni frá því að hann tók við sem ráðherra og lagði áherslu á farsældina, sem er gríðarlega mikilvægt. En síðan er liðið heilt kjörtímabil.

Það er hins vegar þannig að glærukynningin flotta, sem hv. þingmaður vitnaði til úr fjárfestingunni, gerði ekki ráð fyrir því að við færum að sjá árangur fyrr en eftir svona 6–8 ár frá því að lögin hefðu tekið gildi. Þetta er langtímaverkefni. En á sama tíma erum við í rosalegri innviðaskuld gagnvart þyngri úrræðum sem við erum ekki að ná að grípa núna.

getum við gert hraðar ef við setjum aukinn slagkraft inn í það. Við erum hins vegar á þeim stað að það eru áskoranir í samfélaginu og það þarf að nýta hverja krónu vel. Ef við getum aukið fjármagn inn í þessi kerfi sem við erum með, stigið fastar inn gagnvart því — það er að gerast núna í ofbeldismálum,

hins vegar að stíga fastar inn gagnvart þyngri úrræðunum en ekki gefa afslátt af því sem við erum að byggja upp þegar kemur að því að stíga fyrr inn.

Hefur tekist vel til og hvaða áhrif hefur fjölgun barna sem hafa ekki íslensku sem fyrsta tungumál á það fyrirkomulag mála? Ætli ég láti þetta ekki

Þegar kemur að inngildandi menntun langar mig að segja þetta: Það væri mikið skref aftur á bak í íslensku skólakerfi ef við ákvæðum að stíga til baka úr skóla fyrir alla, skóla án aðgreiningar. Við höfum hins vegar ekki

Það frumvarp fær ekki jafnmikla athygli og frumvarp um námsgögn eða matskerfi í skólakerfinu en það er að mínu viti stærsta og mikilvægasta frumvarpið til að tryggja að skólinn sé fyrir alla og skólarnir og kennararnir

að það er ekki stafkrókur um þetta í fjármálaáætlun, ekki einn, sem er fyrir tímabilið 2025–2029, sem er innleiðingartímabil verkefnisins. Kann hæstv. ráðherra einhverjar skýringar á því af því að hann tilgreindi það sérstaklega hér áðan að gert væri ráð fyrir þessu í fjármálaáætlun?

Við erum með fjármagn til þess í fjárlögum næsta árs. Við erum að gera ráð fyrir svigrúmi í okkar kerfum, og m.a. í fjármálaáætlun, til að hafa svigrúm fyrir þessi mál.

Ég ætla bara að lýsa yfir almennri ánægju minni með líflegar umræður um menntamál hér í

skýrslur og vinnu sem er unnin af heiðarleika undir þessum fjárlagalið. Ég kann jafn vel að meta góðar skýrslur og næsti maður og ef ég á að vera hreinskilin þá er ég yfir meðallagi hrifin af þeim.

Ég vil nýta tækifærið og taka með mér hingað í pontu tvær rannsóknarafurðir sem ég held að eigi meiri athygli skilið. Það er annars vegar skýrsla ráðuneytis

úttekt OECD um stöðu innflytjenda nú eða skýrsla um stöðu drengja — allt nýtist þetta inn í aðgerðir og aðgerðaáætlun sem verið er að vinna.

hvert við viljum stíga og með hvaða hætti. Það sjáum við m.a. í fjölbreyttum aðgerðum þegar kemur að stöðu barna með erlend tungumál og menningarbakgrunn. Þetta sjáum við líka í aðgerðunum sem við höfum verið að vinna að í núverandi aðgerðaáætlun.

Ég spyr vegna þess að viðhöfnin við kynningu á drengjaskýrslunni svokölluðu var slík að ég saknaði þess að aðrar ekki síðri skýrslur og úttektir nytu sömu viðhafnar og þeirri athugun var sýnd. Það er góðra gjalda vert að kynna með viðhöfn metnaðarfull áform um inngildandi menntun og ég veit að það verður rauði þráðurinn í því sem hæstv. ráðherra ætlar að koma á framfæri hér í vetur. Ég vil samt nota tækifærið og segja að frumvarpið, eins og það hefur verið kynnt á samráðsgátt, er í raun kynning á skólaþjónustu en ekki um það hvernig

Það er þannig að skýrslurnar eru teknar inn í vinnu við mótun frumvarpa og annarra þátta. Það liggur fyrir að ein af ástæðunum fyrir því að ákveðið var að búa til heildstæða skólaþjónustu, að það væri hluti af meginaðgerðum núverandi menntastefnu, voru skýrslur sem höfðu verið unnar þar á undan um að það vantaði aukin verkfæri inn í skólakerfið, að það vantaði aukna stoð og aukna þjónustu. Síðan er það þannig að þegar verið er að vinna stórt frumvarp, eins og frumvarp um skólaþjónustu og inngildingu er, sem á annað þúsund manns hafa komið að á vinnufundum og annað, sem eru síðan kynnt í samráðsgátt,

Langir skóladagar án markmiða — 50% ólæsi skapar stóra áskorun fyrir drengi. Þau í Eyjum eru búin að sýna fram á að með breyttu skipulagi skóladagsins, hreyfingu, þjálfunartíma, ástríðutíma áherslu á hugarfar, geta 91% lesið eftir þriðja bekk og það er enginn kynjamunur. Við sjáum einnig að líðan er betri í fyrsta bekk miðað við árgangana á undan. Börnin eignast líka fleiri vini.

aðgerðir. Við höfum oft átt þetta samtal, ég og hv. þingmaður, og það er ekki ráðuneytið sem fer um landið og segir: Heyrðu, þetta er gott. Nú ætla ég að mæta og innleiða þetta á öðrum stað. Til þess þyrftum við einingu sem hefði það hlutverk að aðstoða skólana við það. Þess vegna var svo mikilvægt að stofna Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem tók til starfa 1. apríl. Þetta verkefni, Kveikjum neistann, er nú í samtali á milli Háskóla Íslands, rannsóknarsetursins í Vestmannaeyjum,

Við erum í samtali við Háskólann, Vestmannaeyjar og alla sem koma að þessu verkefni um hvernig við getum gert það af meira afli og meiri krafti og ég reikna með því að það verði kynnt þegar því samtali er lokið. Markmiðið er að aðstoða fleiri skóla við það að taka upp verkefni eins og Kveikjum neistann. Og þegar ég segi það héðan úr ræðustól að það séu fleiri jákvæð verkefni sem við viljum aðstoða við þá er það þannig. En Kveikjum neistann er eitt þeirra og við eigum að fylgja því eftir. Það er vinna í gangi um það og samtal á milli ráðuneytisins og allra þeirra aðila sem að því koma um hvernig við getum gert það. En við höfum stutt við verkefnið fjárhagslega. Við erum stofnaðilar að verkefninu og munum vera það áfram. Það er mikill vilji til að læra af reynslu Vestmannaeyinga og stíga frekari skref í Vestmannaeyjum vegna þess að samfélagið þar er ótrúlega framsækið og tilbúið til að stíga frekari skref í þróun á íslensku menntakerfi og við munum styðja við það líka.

til að efla einstaklingana okkar svolítið á þeirra forsendum og hafa skólakerfi sem heldur utan um mjög ólíka einstaklinga. Stundum tekst vel upp og stundum má gera betur, það er gömul saga og ný. Eitt það mikilvægasta sem að

skipti mjög miklu og í öllum gögnum, öllum skýrslum sjáum við að börn af erlendu bergi brotin eru að verða eftir. Það má ekki gerast, það má bara ekki gerast. Námsgögn eru hluti af því að efla utanumhaldið um þau. En hvað þýðir síðan þessi aukning fyrir öll skólastig og hvað fer raunverulega mikil aukning

ítreka aftur það sem ég sagði áðan, að þrátt fyrir áform um að tvöfalda þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð á næsta ári þá eigum við talsvert langt í land með að fjárfesta nægilega mikið í námsgögnum í íslensku samfélagi. Því er mikilvægt að sú áætlun sem lögð er upp samhliða frumvarpinu gangi eftir til ársins 2030. Það munum við þurfa að ræða í fjármálaáætlun vorsins.

sé falið í samstarfi við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og hagaðila að setja ákveðin gæðaviðmið þegar kemur að námsefni, vegna þess að um leið og við ætlum að efla hinn almenna markað þurfum við að hafa ákveðin gæðaviðmið sem þarf að vinna eftir. Hins vegar, ekki síður mikilvægt,

Þegar kemur að samtalinu við kennarana og að námsgögnin nýtist er hluti af þessari vinnu að setja upp sérstaka námsgagnaveitu sem er eiginlega

að birta þessar tölur og tölfræði reglulega vegna þess að við eigum að nota tölfræði í málefnum barna í miklu meira mæli og gera það á dýpri hátt til þess að átta okkur á því hvar við getum stigið inn og hvar þarf að bregðast við. Það er einmitt þannig sem mig langar að taka þessa spurningu hv. þingmanns vegna þess að sumt hefur tekist vel, annað hefur ekki tekist alveg eins vel. Við höfum verið að auka

Og nota gögnin líka með þeim hætti og fara dýpra inn í það. Það höfum við líka verið að gera núna og þar

tilgreina þrjú, fjögur atriði sem hann hefur mestar áhyggjur af þeim megin í matinu þar sem verr hefur gengið en hann vildi sjá vera raunina.

börn með flóknar áskoranir, sem er mjög líklegt að séu börn sem eru inni hjá öllum þessum aðilum í þessari þriðja stigs þjónustu. Þetta hefur verið á hendi sveitarfélaganna. Við höfum fengið skýrslu sem sýnir að það geti sparast hjá hinu opinbera, ríki og sveitarfélögum, samanlagt nokkrir milljarðar í peningum ef við myndum samhæfa þetta á einum stað hjá ríkinu. Mér fundust það vonbrigði að við skyldum ekki taka þetta í aðgerðapakka í málefnum fatlaðs fólks sem samþykktur var hér á haustönn í fyrra og var settur í þann farveg að fara í frekari samtal og greiningar með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fleirum. Nú liggur það fyrir að þarna hefðum við getað stigið fastar inn. Það er líka þannig að ég hefði viljað sjá okkur stíga fastar inn í ofbeldismálin með meira fjármagn, en við sjáum það núna, illu heilli miðað við

Virðulegur forseti. Á kjörtímabilinu hefur átt sér stað mikil og góð vinna innan menningar- og viðskiptaráðuneytisins vegna þeirra málaflokka sem við berum ábyrgð á samkvæmt forsetaúrskurði. Ég mun byrja hér, virðulegi forseti, á málefnasviði 18. Framtíðarsýn stjórnvalda fyrir þann málaflokk, er varðar menningu og listir, er eitt mjög augljóst markmið um að Ísland skipi sér í fremstu röð á þessum sviðum. Við leggjum einnig mikla áherslu á að allir landsmenn eigi að geta aukið lífsgæði sín með þátttöku í öflugu og fjölbreyttu starfi á þeim

heildarútgjaldaramminn hækkar um 650 milljónir og fer í 20,2 milljarða. Helstu áskoranir og tækifæri á næstu árum eru margvísleg.

75 millj. kr. framlag verður veitt til menningarmála sem samþykkt var í fjármálaáætlun 2025–2029 til að stofna Þjóðaróperu í samræmi við stjórnarsáttmála og verður hún til húsa í Þjóðleikhúsinu. Listamannalaun — 125 millj. kr. framlag verður veitt til menningarmála sem samþykkt var í fjármálaáætluninni og munu starfslaun listamanna hækka. Ásamt því verða stofnaðir tveir nýir sjóðir, launasjóður kvikmyndahöfunda kvikmyndahöfunda og Vegsemd, fyrir listamenn 67 ára og eldri. Þetta er mikið heillaskref fyrir íslenskt menningarlíf. Eins er gert ráð fyrir 48 millj. kr. til viðbótar inn í tónlistina

fyrirliggjandi vilyrðum um endurgreiðslu á árinu 2025 og þetta endurspeglar klárlega þá grósku og kraft sem ríkir í kvikmyndagerð hér á landi. Áfram verður unnið með máltækni eins og við höfum verið að gera. Þar hefur náðst gríðarlegur árangur að setja að setja tungumálið okkar inn í þessi stóru mállíkön og hægt er að nálgast tungumálið okkar í helstu gervigreindarforritum í heimi. Varðandi ferðaþjónustu þá er framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2030 að vera leiðandi í sjálfbærri þróun á grunni jafnvægis milli efnahagsumhverfis og samfélagslegra þátta.

og til að tryggja framkvæmd hennar m.a. Einnig er verið að auka fjármuni til flugþróunarsjóðs en þar koma inn nýjar 100 millj. kr. og við höfum auðvitað notið þess að nú er komið millilandaflug víðar um landið en bara í Keflavík og skiptir þetta gríðarlega miklu máli til þess að dreifa ferðamönnum um landið. málefnasviði 19, sem er á sviði fjölmiðla, hækkar útgjaldaramminn um rúmar 340 milljónir og fer að mestu í RÚV og fjölmiðlastefnu. málefnasviði 16, sem eru neytenda- og samkeppnismál, hækkar útgjaldaramminn um 40 milljónir og við munum leggja mikla áherslu á neytenda- og samkeppnismál mun ég kynna hér neytendastefnu.

og D.2., sem varða þolmörk og álag á áfangastöðum ferðamanna og álagsstýringu. Ég sé í frumvarpinu að gert er ráð fyrir því að setja einhverja tugi milljóna í þessar

Er það fyrirætlunin að hafa samræmda álagsstýringu og þá væntanlega gjaldastýringu, af því að ef við vitum að við þurfum, hvort sem við beitum ítölu eða gjöldum, að vernda náttúruna

spurningu og athugasemd sem tengist nýrri ferðamálastefnu og varðar þolmörk og álagsstýringu. Ég vil upplýsa hv. þingmann um það að ég legg mjög mikla áherslu á að við náum árangri þarna. Við byrjum auðvitað á því að skoða

Við erum að sjá vísi að því í ferðamálastefnunni. Eins og ég segi þá munum við byrja á því að taka nokkra staði, kanna þolmörk þeirra

hluta af ferðaþjónustunni, sé ósanngjarn gagnvart þeim. Vonin er að gera þetta mjög vel á heildstæðan hátt og setja svo gjaldtökuna þarna inn.

Ég held að það skipti grundvallarmáli að hér sé ráðist í samræmdar aðgerðir allra hluta vegna, vegna atvinnugreinarinnar, jafnræðis á milli fyrirtækja viðmótsins gagnvart ferðamönnum. Síðan, eins og nefnt var, að við álagsstýrum með gjaldtöku. Ég held að það sé löngu tímabært skref fyrir okkur að taka. Við höfum verið svolítið lengi að komast þangað en ég hygg að flestir geri sér grein fyrir því að þegar við tökum á móti tveimur

og mér finnst þeir aðilar sem hafa komið að mótun hennar hafa verið mjög raunsæir

Ég svara því neitandi — við viljum ekki hafa sama fyrirkomulag og við höfum fyrir Íslenska dansflokkinn. Meginástæða þess er að við erum að fullnýta þá menningarinnviði sem eru nú þegar til staðar. Hvað á ég við? Hugmyndin á bak við Þjóðaróperu er að hún hefur aðsetur í Þjóðleikhúsinu en vinnur mjög náið með Hörpu. Það er afar mikilvægt að það sé ákveðið skipulag sem gangi upp innan veggja Þjóðleikhússins. Sýnin er sú að við verðum með eina sviðslistastofnun. Þar verður Þjóðleikhús, Þjóðarópera og Íslenski dansflokkurinn og við getum þá bæði nýtt markaðsstarf, fjármálastjórnun og eitt og annað. Þarna erum við að horfa til Kaupmannahafnar. Danir sinna sviðslistum með þessum hætti.

Við skoðuðum nokkrar fyrirmyndir. Við litum ekki til Björgvinjar og ein af ástæðunum er sú að við erum að reyna að nýta þessa menningarinnviði betur. Við erum með ákveðið fjármagn og við þurfum að huga að því hvernig það nýtist best. Við fundum þessa leið í nánu samstarfi við óperuheiminn og að sjálfsögðu erum við að byggja á reynslu Íslensku óperunnar, en það var mitt mat að það fyrirkomulag væri ekki að skila þeim árangri sem ég vil sjá á vettvangi óperunnar. Íslenska óperan hefur þó þjónað óperulistinni afar vel, en það var mikill vilji

hún forgangsraðaði innan síns ramma fyrir lagabreytingu um listamannalaun. Það er gott fordæmi sem ég hefði kosið að sjá miklu fleiri ráðherra nýta sér.

Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka eftir því hvernig við höfum verið að forgangsraða innan rammans.

eða samstarf og samvinnu til að ýta undir það að íslensk verk séu kynnt betur erlendis? Miðstöð íslenskra bókmennta hefur verið að gera góða hluti en hvernig getum við stutt betur við hana? Eins erum við að horfa á

væri fyrir Ríkisútvarpið að það væri þessi almenna skattheimta sem fjármála- og efnahagsráðuneytið innheimtir út frá ákveðnum forsendum eins og hv. þingmaður fór yfir. Þetta hefur sína kosti og galla. Kostirnir við núverandi fyrirkomulag er að Ríkisútvarpið er afar sjálfstætt, það er bara þessi fjármögnun. Á móti kemur að þegar

Forseti. Mig langar til að beina spurningu til hæstv. ráðherra varðandi nýstofnaðan sjóð til lokafjármögnunar í kvikmyndagerð. Ef ég skil tölur og upplýsingar rétt þá er þessi sjóður ófjármagnaður. Það er verið að skera niður í framlögum til innlendrar kvikmyndagerðar þó að verið sé að auka framlög í framlög í endurgreiðslur. Eins og ég skil þetta þá er þetta tiltölulega öfugsnúið þar sem kvikmyndagerðarfólk getur vitanlega ekki sótt um endurgreiðslu ef það hefur ekki fjármagn til að fara af stað í kvikmyndagerð.

að fjárlögin eða ríkisfjármálin gætu stutt við aðhaldssama peningastefnu var það ljóst í huga ríkisstjórnarinnar að það þyrfti aðhald á sjóðina og það á við um alla sjóði sem eru á málefnasviði 18. Það sem er hins vegar að gerast er tvennt. Í fyrsta lagi mun fjármála- og efnahagsráðherra sækja fram með svokallað menningarframlag sem mun taka gildi 2025 og þeir fjármunir munu renna inn í Kvikmyndasjóð, sem eru nýjar 260 milljónir árið 2026, það er mjög mikilvægt.

Einn af áhættuþáttunum, þegar við vorum að hækka endurgreiðslurnar, var að það yrðu ákveðin ruðningsáhrif inn á markaðinn þegar þú ert að fá svona mikla beina erlenda fjárfestingu inn í kvikmyndagerðina. Þess vegna var gott að sjá að skiptingin er með þessum hætti. Varðandi sjónvarpssjóðinn — ég ætla að koma að því í næsta svari.

Svo langaði mig kannski bara rétt að benda á það að jafnvel þegar um er að ræða kvikmyndagerð sem að einhverju leyti er af hálfu erlendra aðila, erlend kvikmyndagerð á Íslandi, þá hefur það sýnt sig að það færir miklu meiri peninga til landsins en úr landi.

í kvikmyndagerð fær hagkerfið hana sjöfalt til baka. Það eru svo mikil margföldunaráhrif vegna aðkeyptrar þjónustu. Þetta er öðruvísi en með margar atvinnugreinar. Það er því hárrétt hjá hv. þingmanni. Það sem ég átti kannski frekar við, bara til að skýra mál mitt, er að það gerist stundum þegar það kemur mikil erlend fjárfesting og framboðið af vörunni er takmarkað þá hækkar það. Það getur þá valdið

þar til að við náum þessu menningarframlagi inn þá er Kvikmyndasjóður ekki eins sterkur og ráðherrann hefði viljað. En ég verð að taka þátt í þessum aðhaldssömu fjárlögum eins og allir aðrir ráðherrar.

Virðulegur forseti. Ferðaþjónustan er ein af burðarstoðum íslensks hagkerfis og það er augljóst að við verðum að nálgast hana með sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi. Nú eru lagðar fram tillögur um aukna gjaldtöku í ferðaþjónustu, þar á meðal innviðagjald á skemmtiferðaskip, sem er vel en það er ekki nóg. Þrátt fyrir að skemmtiferðaskip brenni almennt ekki svartolíu lengur við Íslandsstrendur er mengun frá þessum skipum engu að síður umtalsverð. Þau losa mikið magn af gróðurhúsalofttegundum, svifryki og öðrum skaðlegum efnum sem hafa svo áhrif á loftgæði, lífríki sjávar og heilsu. Auk þess valda þessi skip miklu álagi á innviði landsins, sérstaklega í minni samfélögum þar sem fjöldi ferðamanna getur verið margfaldur íbúafjöldi. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er hvort þau gjöld sem lögð eru á skemmtiferðaskip séu nægjanleg til að vega upp á móti þeirri mengun og því álagi sem fylgir þessari tegund ferðamennsku. Erum við að ná þeim árangri sem við þurfum til að draga úr neikvæðum áhrifum og tryggja verndun náttúrulegra auðlinda okkar? Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Telur ráðherra að þau gjöld sem lögð eru á skemmtiferðaskip í dag muni skila nægum árangri í ljósi þess álags og umhverfisáhrifa sem þessi gerð af ferðamennsku veldur? Einnig vil ég spyrja hvort það komi til greina af hálfu ráðherra að skoða það að setja frekari skorður á komur skemmtiferðaskipa eða jafnvel banna þær alfarið.

umferð ferðamanna sé dreift um allt landið. Þarna gegna skemmtiferðaskip lykilhlutverki vegna þess að þau fara víða um land.

og við erum nýbúin að setja það á. Mér finnst mjög mikilvægt að við sjáum hvernig það kemur út og hver þróunin verður. Við þurfum að meta þessa nýju gjaldtöku. Mér fannst mjög brýnt að við færum í hana, m.a. út af umhverfisáhrifum og öðru slíku, en ég held að við ættum að varast að líta svo á að koma skemmtiferðaskipa sé eingöngu mengandi og neikvæð

að skoða áhrif á þessa umhverfisþætti og við stöndum alveg þá vakt eins og við höfum sýnt með þessari nýju gjaldtöku.

neikvæðar sögur um mikinn ágang og mikla pressu á innviði, en það verður spennandi að fylgjast með því hvernig þetta þróast. Það er mikilvægt að þessi gjöld fari beint í viðhald og skili sér til samfélaganna.

Virðulegur forseti. Einn megintilgangur þess að setja ferðamálastefnu var einmitt að ná betur utan um stýringu á atvinnugreininni, en í mjög góðu samstarfi við atvinnugreinina

um allt land. Við leggjum því mikla áherslu á verðmætasköpun, en við erum auðvitað líka að vinna að álagsstýringu og að gæta að stórkostlegri en viðkvæmri náttúru Íslands. (Forseti hringir.) Þetta er allt inni í þessari ferðamálastefnu sem er algjört framfaraskref fyrir atvinnugreinina.

það sem er að gerast á hverju sviði fyrir sig. Mig langar að nýta tíma minn til að ræða við hæstv. viðskiptaráðherra frekar en menningarráðherra að þessu sinni og þá kannski sérstaklega í ljósi þess að

sem hefur verið við lýði frá síðasta áratug eigi að fella úr gildi á næsta ári. Það er greinilega mjög umdeilt að farið sé í þessa aðgerð akkúrat á þeim tíma

að hún hefur skipt marga hópa miklu máli, sérstaklega fólk sem hefur ekki notið annarra úrræða en bara þessa úrræðis, kannski hópa sem eru með aðeins hærri tekjur en lágar tekjur og eru kannski skilgreindir sem millitekjuhópar og hafa kannski ekki notið

Það er alveg ljóst að þetta úrræði hefur verið mjög mikilvægt fyrir marga hópa.

að ég ber ekki ábyrgð á þessari tillögu, að segja nákvæmlega hver staðan er. En ég held að það séu allir meðvitaðir um að þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á ákveðna hópa og við tökum það mjög alvarlega og erum að skoða það.

og ég sem viðskiptaráðherra er auðvitað að vakta það. Við birtum skýrslu í fyrra þar sem við vorum að gera úttekt á íslensku fjármálakerfi og bera það saman við hin Norðurlöndin

um þessi mál á fyrri þingum. Eru þessar vangaveltur þá út af borðinu, alla vega hvað þetta kjörtímabil varðar, þannig að þessi styrkur eins og hann hefur verið útfærður undanfarin ár verði lausnin?

margir ráðherrar breyta til, sem er bara jákvætt. Varðandi Ríkisútvarpið og fjölmiðlana þá er því ekkert að leyna að áskoranir fyrir íslenska fjölmiðla hafa aldrei verið jafn miklar og þær hafa verið undanfarið vegna þess að tekjumódel þeirra hefur algerlega brostið. Við höfum verið að skoða það að lækka tryggingagjaldið og þá mögulega lækka fjölmiðlastyrkina. Við teljum hins vegar að það fyrirkomulag sem við erum með núna þjóni þeim tilgangi að styðja við einkarekna fjölmiðla og mér finnst ólíklegt að við komum með nýjar tillögur í þeim efnum vegna þess að það hefur verið tregða við að breyta tryggingagjaldi eða breyta virðisaukaskatti í þessum efnum. Þannig að já, mér finnst mjög líklegt að þetta verði lausnin.

Það fyrirkomulag sem við erum með á fjölmiðlamarkaði er orðið mjög svipað og er á Norðurlöndunum. Þar er ríkisútvarp. Þar er ríkisútvarp. Þar eru svona styrkir til fjölmiðla með nánast nákvæmlega sama fyrirkomulagi. Þar eru líka styrkir við héraðsblöð. Það sem ég gerði, þegar við fórum í þessa vegferð, var að taka upp þetta

Þá lítum við á samsetningu verðbólgunnar eða vísitölu neysluverðs og við sjáum auðvitað að húsnæðisliðurinn er enn og aftur okkur erfiður. Ef við tökum húsnæðisliðinn út þá er verðbólga 3,6%.

í samstarfi við sveitarfélögin, er að við verðum að auka framboð á lóðum. Reykjavíkurborg ætlar að tvöfalda það frá síðasta kjörtímabili. Það er eina leiðin og það þarf að vera þannig magn að aðilar sem eru á þessum markaði í raun og veru sjái verð, hlutfallslegt verð, lækka. Það er leiðin til þess að ná tökum á verðbólgunni. Þetta er knúið áfram af skorti,

og ég velti fyrir mér: Hvernig stendur á því að við erum ekki komin í sambærilega stöðu og Evrópa hvað þetta varðar? Ég get ekki betur séð en að við á Íslandi höfum alltaf borgað hærri vexti en í Evrópu. Hvar eru sársaukamörkin? Hvað

Ég skil mjög vel að hv. þingmaður hafi áhyggjur af vaxtastiginu og börnunum og barnabörnunum. Ég hef það líka. En á móti kemur að atvinnustig hjá okkur er auðvitað mun betra en í Evrópu. Það sem Evrópa er að kljást við núna er umtalsvert atvinnuleysi hjá ungu fólki, t.d. á Spáni og mjög víða um alla Evrópu, þannig að við þurfum alltaf að líta á þetta í þessu stóra efnahagslega samhengi.

ég held að frumvarpið mætti gera betur grein fyrir nettóvaxtagjöldum vegna þess að ríkissjóður á líka eignir sem ríkissjóður er að taka vexti af og þessi tala er ekki eins há

að við skulum vera með liðlega 1.400 milljarða til ráðstöfunar á litla Íslandi í smáum og stórum verkefnum, og svo er auðvitað umræðan um það hvernig þetta deilist upp. Mér finnst að við þurfum að hafa það hugfast að við erum lánsöm í þessum efnum hvað tekjurnar varðar.

Þá kemur að fjármögnun menningarlífsins. Ef við horfum til Bandaríkjanna þá er hún nokkurn veginn króna á móti krónu. Þú leggur inn krónu og getur síðan dregið hana frá þínum sköttum. Þetta er mikill hvati fyrir kvikmyndagerð og allar skapandi greinar.

Væri ekki tilvalið, hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra, að skipa starfshóp sem myndi móta stefnu til að vera

Við erum með mjög góða fjármögnun frá ríki og sveitarfélögum eða í kringum 2% af landsframleiðslu, sem er fáheyrt og við getum verið mjög ánægð með það.

til þess að reyna að stækka þessa stoð atvinnulífsins. Við erum að fara að kynna þá möguleika sem eru innan þessarar löggjafar til þess að fyrirtækin geti komið að þessu. Þar kemur t.d. í ljós að fyrirtæki geta notað allt að 1,5% af veltu sinni og fengið skattafslátt á móti, að því gefnu að stofnuð séu almannaheillafélög utan um viðkomandi listgrein, safn eða annað slíkt. Listasafn Íslands er núna að ríða á vaðið og er að stofna almannaheillafélag til þess að atvinnulífið geti fjárfest í myndlist. Nú ætlum við að taka þetta inn í þessar stefnur og kynna

Ég held að í framhaldinu mættum við gjarnan skoða hvað við getum gert enn meira og fá til þess sérfræðinga og ráðgjafa sem gætu tekið bestu módelin frá nágrannalöndunum. Það að setja 1.500.000 kr. í góð verkefni og geta fengið 300.000 kr. skattafslátt er bara eins og að efna til kostnaðar, en það mun hjálpa. Einstaklingar geta lagt fram fjármagn og þar eru betri kjör í skattalegu samhengi. En ég held að við ættum að horfa til þess, í ljósi þess hversu öflugar skapandi greinar eru á Íslandi,

Það verður að segjast eins og er að þeir einstaklingar sem starfa innan skapandi greina eru að gera frábæra hluti og eru okkar bestu sendiherrar á erlendri grundu, og ekki bara á erlendri grundu heldur hér. Ég tel að fjárfesting í listum og menningu sé gríðarlega mikilvæg upp á það að auka samkennd meðal fólks og tel að það sé ein af þessum aðgerðum sem sé mjög mikilvæg núna þegar við erum að ná utan um mjög viðkvæm og erfið mál. Ég held að það séu mörg sóknarfæri innan skapandi greina til að gera betur hvað það varðar. Svo er það mér líka algert hjartans mál að aðgengi að skapandi greinum fyrir börn og ungt fólk sé greitt og að það haldi áfram að vera auðvelt fyrir börn að nálgast þessar

Í frumvarpi til fjárlaga er gert ráð fyrir að verja um 128 milljörðum kr. til þessara málaflokka og nemur aukning frá fjárlögum yfirstandandi árs 13,8%. Húsnæðismálin eru í brennidepli og vextir eru háir og verðbólga lífseigari en gert hafði verið ráð fyrir. Það hefur töluvert verið rætt hér í þessari umræðu. Við verðum að gera meira til að tryggja nægilegt framboð af húsnæði fyrir fjölskyldur á viðráðanlegu verði og efla enn félagslega hluta kerfisins, hugsa um fólk frekar en fjárfesta. Stjórnvöld hafa með afgerandi hætti er stigið inn á húsnæðismarkaðinn síðustu ár. Frá því að almenna íbúðakerfið var sett á fót 2016 hafa verið veitt stofnframlög fyrir tæplega 4.000 íbúðir og í aðdraganda kjarasamninga var tekin ákvörðun um að styðja við 1.000 nýjar íbúðir inn á markaðinn. Frumvarpið sem hér er til umræðu sýnir stuðning í formi hlutdeildarlána til fyrstu kaupenda og stuðning við byggingu hagkvæmra íbúða fyrir leigjendur. Samtals nemur þessi stuðningur um 12 milljörðum kr. fyrir utan það að Húsnæðissjóður lánar fjármagn til uppbyggingarinnar, enda er uppbygging á húsnæði af þessu tagi samfélagslegt verkefni sem stjórnvöld styðja af krafti. Frekari stuðningur er við leigjendur í formi húsnæðisbóta fyrir svipaða fjárhæð en húsnæðisbætur hækkuðu um 25% 1. júní síðastliðinn. Að viðbættum lánsheimildum Húsnæðissjóðs leggja stjórnvöld málaflokknum til um 40 milljarða á næsta ári. En húsnæðismál snúast ekki eingöngu um framboð og fjármögnun; gæði húsnæðis skipta líka máli og áhrif á umhverfið því að húsnæði er að jafnaði heimili. Staða húsnæðismála er þannig að stjórnvöld hafa aldrei varið eins miklu fé til málaflokksins og er nú í fyrsta sinn unnið að húsnæðismálum á grundvelli stefnu, sem hefur verið afgreidd hér í þinginu, og aðgerðaáætlunar. Engu að síður tel ég þörf á því að grípa til enn frekari aðgerða á húsnæðismarkaði og við þurfum að vera óhrædd að ræða róttækar leiðir í þeim efnum. Í næsta mánuði stefnum við að því að endurskoðuð samgönguáætlun verði lögð fram. Um 62 milljörðum verður varið til samgöngumála á næsta ári í gegnum fjárlög og meira til ef horft er til samvinnuverkefna á höfuðborgarsvæðinu í gegnum samgöngusáttmálann og fyrirhuguð samvinnuverkefni á landsbyggðinni. Bein framlög til samgöngumála hækka um tæp 17% á milli ára, framlag til vegaframkvæmda á höfuðborgarsvæðinu í gegnum samgöngusáttmálann eykst um 4 milljarða kr. og 3 milljarða aukning er til framkvæmda og viðhalds vega á landsbyggðinni. Uppbygging varaflugvalla í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum heldur áfram og unnið verður að uppbyggingu minni lendingarstaða svo að þeir geti þjónað hlutverki sínu vegna sjúkra- og almannaflugs. Áhersla á umhverfisvænar samgöngur endurspeglast í frumvarpinu þar sem styrkir til almenningssamgangna aukast um tæp 37% á milli ára þar sem mest munar um framlag til borgarlínu. Þetta er í raun og veru ákveðin áherslubreyting þar sem við leggjum meiri áherslu á almenningssamgöngur, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur um land allt. Þar erum við í raun og veru að hugsa um umhverfisvæna ferðamáta í þágu loftslags en líka í þágu samfélagsins. Það skiptir bæði máli fyrir fólk og fyrir umhverfi. Á minni þingmálaskrá fyrir þennan vetur er að finna frumvarp til laga um almenningssamgöngur sem verður fyrsti lagabálkur sinnar tegundar. Síðast en ekki síst vil ég gera grein fyrir framlögum til sveitarfélaga í gegnum jöfnunarsjóð og sértækum framlögum til byggðamála. Lögbundið framlag til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eykst um 2,3 milljarða kr., eða um 7,5%, en framlag til byggðamála er því til næst óbreytt á milli ára eða um 2 milljarðar kr. Að því sögðu vil ég meina, og mér finnst mikilvægt að halda því til haga í þessari umræðu hér, að byggðamál séu yfir og allt um kring. Þau eru mál okkar allra, ekki bara landsbyggðarinnar, eins og stundum er látið að liggja, heldur mál allra íbúa, rétt eins og málefni þéttbýlissvæðanna er líka mál allra íbúa landsins. Það gildir um þessi mál eins og jafnréttismál, að þau eru samþætt öllum öðrum málaflokkum. Við leggjum áherslu á byggðamál í öllum málaflokkum. Byggðamál og samgöngur eru samofin og það sama má segja um sveitarstjórnarmál, skipulagsmál og húsnæðismál og saman mynda þessir málaflokkar þá heild sem eru innviðir samfélagsins. Virðulegi forseti. Ég hlakka til umræðunnar.

Frú forseti. Mig langar að nýta þetta tækifæri til að spyrja hæstv. iðnaðarráðherra út í mál sem er á málaskrá ráðherra og varðar tekjustofna sveitarfélaga og skattlagningu orkumannvirkja. Eins og kunnugt er þá skilaði fyrr á þessu ári starfshópur tillögum til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra um þessi mál. Þar getur að líta mjög ítarlega umfjöllun en hafi ég skilið tillögur hópsins rétt þá endar hann á því að fjalla aðeins um undanþáguna frá fasteignamatsskyldunni og það að leggja fasteignaskatta á orkumannvirki og að þeir renni til sveitarfélaga, og var nokkuð rætt um skilgreiningu nærsamfélags í því sambandi. Mig langar til að inna hæstv. ráðherra eftir því hvernig þessar hugmyndir hafi verið unnar áfram í ráðuneyti hennar. Ég vil taka fram að að Samfylkingin styður það að hluti af tekjum við orkuöflun renni til nærsamfélagsins, auðvitað þarf þá að skilgreina hvert það er. En það er mjög mikilvægt í okkar huga að það sé staðið þannig að þessu að sveitarstjórnarstigið geti notið þess í heild. Ég held að það sé líka nauðsynlegt að við tökum það samtal hér í þessum sal og auðvitað við hæstv. ráðherra í umhverfis- og samgöngunefndinni vegna þess að útfærsla slíks, sem mér heyrist nokkuð almennur

En það er alveg ljóst og liggur fyrir að tillögurnar, um það nákvæmlega með hvaða hætti frumvarpið ætti síðan að vera, lágu ekki fyrir í skýrslunni heldur er ljóst að það þarf frekari vinnu til. voru ekki fullmótaðar, það þarf meiri greiningu og það er það sem liggur fyrir í mínu ráðuneyti. Það er ljóst, að mati starfshóps ráðuneytanna sem var síðan falið á grundvelli þessarar vinnu að vinna frumvarp, og að fenginni umsögn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem fer með framkvæmd fasteignaskrár, að þrátt fyrir að skýrslan sé ítarleg og feli sannarlega í sér góðan grunn til að vinna málið áfram eru skýrslurnar ekki fullmótaðar. Þess vegna þarf að vinna frekar úr þeim tillögum og það þarf að fara fram frekari greiningarvinna. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga hefur samþykkt að greiða fyrir aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga til að aðstoða HMS við þá greiningu en gert er ráð fyrir að sú greining geti legið fyrir síðar í haust. Hv. þingmaður spyr líka og veltir fyrir sér samspili slíks tekjuauka fyrir viðkomandi sveitarfélög við framlög úr jöfnunarsjóði og það er líka þáttur, angi málsins, sem þarf að fara yfir. Þetta mun ekki gerast án þess að viðkomandi sveitarfélög verði þá fyrir áhrifum að því er varðar framlög úr jöfnunarsjóði.

Ég held að hér skipti mjög miklu máli að lagt sé í þetta verkefni þannig að við ýkjum ekki enn frekar muninn á milli sveitarfélaganna, ég held að það sé kannski best að orða það þannig. Sveitarfélögin eru bara mannanna verk og mörk þeirra liggja einhvers staðar og þeim má breyta, t.d. með sameiningu þeirra og öðru slíku.

Virðulegi forseti. Ég er algjörlega sammála hv. þingmanni um þetta og það eru mörg viðkvæm álitaefni sem koma til skoðunar þegar verið er að

að við reynum að ná eins breiðri sátt um þá nálgun og hægt er vegna þess að þarna erum við að stíga skref um ákveðin grundvallarmál en ekki bara tæknileg útfærslumál eða eitthvað slíkt. Og eins og ég sagði í mínu fyrra svari verður ekki hjá því litið að jöfnunarsjóður komi með einhverju móti inn í reikningsdæmið að slíkum reglum samþykktum.

þingmanni spurningarnar. Þetta eru náttúrlega mjög nákvæmar spurningar sem fjalla um tilteknar framkvæmdir og ég vil bara árétta það að það er ekki á borði

er gert ráð fyrir að Vestfjarðavegi um Gufudalssveit ljúki 2027 og Vestfjarðavegi um Dynjandisheiði væri hægt að ljúka 2026, en þá þyrfti að bjóða það út nú á haustmánuðum. Ég verð að segja að þetta skiptir

Samgönguáætlun fjallar um bæði forgangsröðun og framkvæmdatöflur og það er gríðarlega mikilvægt að við horfum þá alltaf á heildarmyndina og ekki síst með hliðsjón af þróun byggðar í landinu.

lá fyrir þinginu hér á síðasta þingi kemur fram að stefnt sé að því að innheimt séu veggjöld um brúna yfir Hornafjarðarfljót og að þau muni fjármagna verkefnið að hluta. Það er unnið að útfærslu á því hvernig sú gjaldtaka skili sér aftur inn í ramma samgangna og auki svigrúm til annarra framkvæmda. Það var áætlunin sem unnið var með og var samþykkt hér í þinginu. En mér er alveg ljóst að við þurfum að búa enn betur um þessi mál þegar ég legg fram nýja tillögu í samstarfi við

grunnurinn undir þá vinnu sem stendur yfir núna í mínu ráðuneyti og hjá samgönguráði við að útbúa nýja tillögu, á grundvelli þeirrar gömlu, til samgönguáætlunar,

Ég hef lagt áherslu á það að við þurfum líka almennt í opinbera kerfinu, og ég held að það eigi ekki síst við um Vegagerðina af því að þar eru miklar væntingar og háar upphæðir, að leggja áherslu á

að ræða samspil húsnæðismála og húsnæðismarkaðarins annars vegar og hins vegar verðbólguþróunarinnar og vaxtastöðunnar. Vegna þess hversu stór þáttur húsnæðismálin eru í allri þessari efnahagsumræðu skipta þau gríðarlega miklu máli, og líka með líka með þessar vangaveltur sem lúta að innkomu og aðkomu opinberra aðila. Ég sjálf hef þá persónulegu og pólitísku skoðun að ríkið og opinberir aðilar eigi að stíga enn fastar inn en við erum að gera. Ég sjálf hef talað fyrir einingahúsum svo að það liggi fyrir, þó að það hafi ekki orðið niðurstaðan. Ég hef ekki heyrt sérstaklega góð rök fyrir því að það sé ekki niðurstaðan en þannig er það.

Samgöngukerfið okkar er nefnilega miklu meira en bara steyptir stöplar og burðarlag og allar þessar verklegu framkvæmdir sem við ræðum gjarnan í þessum sal. Samgöngukerfið er líka

kerfið. Það að ríkið sé að stíga inn og viðurkenna ábyrgð sína á því að þessi þáttur samgöngukerfisins gangi upp hér á höfuðborgarsvæðinu var því mjög jákvætt skref.

hafa verið mjög lengi. Landsbyggðarsamtökin skiluðu verkefninu til ríkisins fyrir nokkrum árum. Síðan hefur kerfið í raun verið að drabbast niður ár frá ári. Vegagerðin hefur ekki sett

Við þurfum að tengja saman byggðarkjarna innan fjölkjarnasveitarfélaga. Við þurfum að tengja saman sveitarfélög út um allt og við þurfum að tengja saman landshluta með tíðum ferðum og hagstæðu verði.

Hv. þingmaður nefnir almenningssamgöngur á landsbyggðinni í því samhengi og ég er sammála þingmanninum um að þessir innviðir hafa algerlega dregist aftur úr og ekki hefur tekist að halda þeim í viðunandi horfi.

og það þarf að efla þennan þátt samgangna. Tillögur um bættar almenningssamgöngur til Keflavíkur eru eitt af því sem ég á von á, sem er skýrsla sem er á leiðinni, sem er mjög mikilvæg líka upp á

Ég vil nefna, og það kom fram í fyrra svari við annan þingmann, að ég hef í huga að koma hér með

að við ræðum það hér og komum viðunandi lagaramma utan um þennan mikilvæga þátt samgangna. Það er gott að heyra að við ráðherra séum sammála um mikilvægi þess að efla almenningssamgöngur um allt land. Þó fyrr hefði verið að eitthvað næðist saman með leið 55, það hefur verið til skammar að við eigum ekki almennilega almenningssamgönguleið út á flugvöll frá höfuðborginni, það er löngu tímabær niðurstaða. Fjárframlag er eitt en síðan er annað að vera með einhverja skynsamlega hönnun á almenningssamgöngukerfinu. Ég

Öll landshlutasamtök, allar sveitarstjórnir, þegar spurt var út í almenningssamgöngur, höfðu sömu sögu að segja. Kerfið þjónar ekki þörfum heimafólks þjónar stundum ekki heldur þörfum ferðafólks. Maður spyr sig þá: Hvaða þörfum á þetta kerfi að þjóna? Þarna þarf einfaldlega bara nokkra fundi með fólki sem best þekkir nærsamfélagið

eru ekki fyrsti kaflinn þegar við erum að tala um samgöngumál. Við tölum um þær þegar við erum búin að tala um bílaumferð, það er svona venjan. Það er því ástæða til að það sé raunverulegt pólitískt afl

lokaáfanga Dynjandisheiði, vestur á fjörðum, þar sem staðan er einfaldlega sú að ekki er hægt að klára 7 km lokakafla sem er gríðarlega mikilvæg samgöngubót vegna þess að útboðið strandar á ókláraðri samgönguáætlun. Þetta þýðir einfaldlega að vinnuvélarnar eru á leiðinni í burtu

og þá einnig að einstakar framkvæmdir sem búið er að samþykkja strandi ekki á einhverju óþarfakarpi á milli stjórnarflokkanna.

með þessum breiðu pensilstrokum. Staðan er sú á Íslandi að það eru fáar ef einhverjar þjóðir í heiminum

staða er mjög sterk efnahagslega, við viljum gera vel við okkar íbúa og standa traustum fótum í því. Við viljum jafna aðgengi að þjónustu o.s.frv. Við höfum væntingar sem þjóð og sem samfélag og við höfum líka væntingar til þess til framtíðar að samgöngur séu góðar og greiðar og það er okkar stefna að það sé þannig.

En við vitum líka að það sem er mikilvægast einmitt núna er að vinna bug á verðbólgu. Við getum lokið við ákvörðun sem tengist samgönguáætlun. Við þurfum að sjá inn í framtíðina, hvert við ætlum að fara. En ef við náum ekki tökum á verðbólgunni er sú áætlun líka vandamál. Þá verður hún líka vandamál og þær ákvarðanir sem við höfum tekið áður sem hv. þingmaður var að spyrja sérstaklega um. Ég vildi, virðulegi forseti, í þessu svari mínu setja áhyggjur hv. þingmanns í þetta samhengi.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir hvatninguna og býst við og geri ráð fyrir hans liðsstyrk í því að ljúka hér hratt og vel við samþykkt samgönguáætlunar í þinglegri meðferð.

sem hafa verið að leggjast á mjög viðkvæma hluta samgöngukerfisins hjá okkur, ekki síst á Vestfjörðum og Vesturlandi. Það er afar mikilvægt, og ég hef komið því til Vegagerðarinnar, að hefja markvissa vinnu í þá veru að koma eins miklu og hægt er af þessum flutningum út á sjó, til að létta á þessum innviðum. Þarna er í raun og veru um að ræða álag sem við verðum síðan að bæta, almannavaldið, skattgreiðendur, og má þá segja með réttu að þessi atvinnustarfsemi sé þar með styrkt af skattgreiðendum. Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma hér til þessarar umræðu. Mig langar fyrst til að spyrja hæstv. ráðherra út í samkomulag sem ráðherrann skrifaði undir 21. ágúst síðastliðinn ásamt

kæmi ekki að rekstri almenningssamgangna á grundvelli þeirrar ákvörðunar, og borgarlínu þar með. Nú liggur fyrir samkomulag sem tekur við í framhaldi af hliðarsamkomulagi sem var gert 2019, um að milljarðurinn yrði framlengdur, sem hafði þá verið á grundvelli samgöngustoppsins sem kallað hefur verið. Mig langar til að spyrja út í mjög afmarkaðan hluta samningsins þar sem segir:

Þetta er í sömu grein og rammað er inn að ríkið taki 33% af rekstrarhalla sameiginlegs rekstrar Strætó og borgarlínu, væntanlega frá því núna. En þetta er sérstök setning: Ári fyrir akstur á borgarlínuleiðum munu aðilar ganga til samninga um aukið hlutfall. Það er búið að ramma það inn að ríkissjóður ætli að hækka 33% hlutfallið í eitthvað óræðara, en sem er tryggilega hærra.

ég held að það sé nokkuð ljóst. Ríkið var með sín markmið annars staðar en sveitarfélögin. Samningsmarkmiðin eru bættar samgöngur fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins, það eru sameiginleg samningsmarkmið ríkis og sveitarfélaga. En við leggjum áherslu á það þarna að samtalið sé opið og að við séum reiðubúin til þess að halda þessu samtali áfram. Það er það sem greinin gefur til kynna. Og ekki síst vegna þess að forsendur eru breytilegar. Við vitum að þegar við erum að gera samning af þessari stærðargráðu til svo langs tíma sem þarna er undir þurfum við að vera tilbúin til þess að meta samningsmarkmiðin og skrefin sem verið er að taka, hversu vel hefur tekist til og hvort ástæða sé til að endurmeta forsendur eins og framkvæmdum vindur fram og samningurinn kemur til framkvæmda.

Það er nefnilega lykilatriði vegna þess að þá er orðalag þessarar setningar mjög sérstakt, svo að vægt sé til orða tekið. Eins og segir hér: Ári fyrir akstur á borgarlínuleiðum munu aðilar ganga til samninga um aukið hlutfall ríkisins til rekstursins.

Virðulegur forseti. Orðin tala fyrir sig sjálf og ákvæðið má lesa og það skýrir sig sjálft. Það er ekki búið að taka ákvörðun um það núna að hlutfallið hækki,

og þetta er plan sem lýtur að því að við séum í alvöruskrefum að byggja upp almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu með myndarlegum hætti og með það fyrir augum fyrir augum að við sjáum uppbyggingu og skipulag samgönguinnviða þannig að Reykjavík og höfuðborgarsvæðið standist samanburð við það sem best gerist í löndunum í kringum okkur. Það er það sem við viljum sjá.

Ég vil eiga orðastað við ráðherra um húsnæðismál. Mér svelgdist aðeins á í gærmorgun þegar ég hlustaði á hæstv. fjármálaráðherra tala um fasteignamarkaðinn eins og staða fyrstu kaupenda væri í rauninni með besta móti, þegar sannleikurinn er sá að fasteignaverð hefur aldrei nokkurn tímann frá því að mælingar hófust verið hærra miðað við laun á Íslandi og nú hafa stýrivextir verið 9,25% í heilt ár, sem jafngildir í raun ofurskatti á alla sem skulda. Samkvæmt greiningum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar eru nauðsynlegar mánaðartekjur fyrstu kaupenda til að eiga efni á afborgunum af 30 ára verðtryggðu húsnæðisláni á meðalíbúð með 85% veðsetningarhlutfall 1,1 millj. kr. Þetta eru þær mánaðartekjur sem þarf. Út frá sama mælikvarða hefðu fyrstu kaupendur þurft 630.000 kr. í mánaðartekjur í ársbyrjun 2020, áður en vextir voru keyrðir alveg niður í botn í Covid, þannig að nauðsynlegar mánaðartekjur til að ráða við afborganir af meðalíbúð hafa hækkað um 70% á örfáum árum en á sama tíma hefur launavísitala

sé neyðarástand sem kalli á mjög afgerandi aðgerðir ríkisvaldsins, bæði bráðaaðgerðir og aðgerðir til lengri tíma?

Ég ætla ekki að fara að keppa við hv. þingmann um einhver yfirboð í upphrópunum. Það er hans deild að vinna út frá þeim grunni og þeirri nálgun í þessu samtali. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að það þarf að leggja enn meiri áherslu á stuðning við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, það að markmiði að auka framboð leiguíbúða fyrir tekjulægri heimili í gegnum stofnframlög og hlutdeildarlánin sem styðja við fyrstu kaupendur með lægri tekjur. Við þurfum að byggja meira og við þurfum að styðja betur við leigjendur. Nú gerum við ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga 26,9 milljörðum til málaflokksins.

fleiri hugmyndir sem hafa legið í loftinu og ég held að við höfum ekki efni á að sleppa því að tala um tilteknar hugmyndir, til að mynda að sporna við því að húsnæði sé nýtt sem fjárfestingarkostur, svo sem með skattlagningu á sölu íbúða sem eru ekki notaðar til eigin búsetu. Mér finnst það vera til umræðu. Að setja enn frekari takmarkanir á rekstrarleyfisskylda gististarfsemi tel ég að geti verið mjög mikilvægt, að greitt verði fyrir gerð aukaíbúða í íbúðarhúsnæði þegar það er fyrir hendi án þess að slíkt sé á kostnað gæða og að við hugum meira í framtíðinni (Forseti hringir.) að samspili húsnæðis- og samgönguuppbyggingar. Það er kannski meira inn í lengri framtíð en við höfum því miður ekki hugsað nógu mikið um samspil samgangna og skipulags íbúðarbyggðar.

hefur hækkað u.þ.b. helmingi minna. Þetta er eitthvað sem ég ætla að kalla neyðarástand. Það eru engin yfirboð fólgin í því. Við þurfum bara að viðurkenna vandann. Mér fannst ágætt að heyra hæstv. ráðherra nefna hugmyndir sem eru mjög í samræmi við það sem við í Samfylkingunni höfum talað fyrir. Það eru engin yfirboð fólgin í þessu og það er bara ómerkilegur málflutningur að saka fólk sem horfist í augu við stöðu mála um það. Hæstv. ráðherra talaði um stofnframlögin en það þarf auðvitað og helst fleiri til að dansa tangó og ef sveitarfélögin koma ekki með í þetta þá ganga stofnframlögin ekkert út. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig miðar samningum við sveitarfélög í landinu á grundvelli rammasamningsins

hrikalega stuttar mínútur hérna og hv. þingmaður kom mjög mörgum spurningum að á sinni mínútu. Mig langar í fyrsta lagi að nefna þetta með lóðaframboð sveitarfélaganna. Það er sannarlega umhugsunar- og áhyggjuefni hversu illa hefur gengið að fá sveitarfélögin til að leggja sitt af mörkum.

Og hver er drifkraftur verðbólgunnar? Jú, það er húsnæðisliðurinn. Við erum með 6% verðbólgu í dag, án húsnæðisliðar væri hún 3,6%.

grípum til okkar ráða hvað það varðar. Það verður að aftengja þessa hvata sem leiða til þess að sveitarfélögin hagnist á hækkandi húsnæðisverði, þetta er ekki hægt lengur.

Á grundvelli húsnæðisstefnu sem var samþykkt hér í þinginu voru samþykktar 46 aðgerðir til að ná markmiðum þessarar stefnu, þar á meðal um jafnvægi á húsnæðismarkaði þannig að ríkið er mjög meðvitað um það, hvort sem það er hér á Alþingi eða mitt ráðuneyti, að það er ekki einkamál sveitarfélaganna að byggja húsnæði í landinu en það er hins vegar ekki þannig að sveitarfélögin geti Þau verða að taka þátt í þeirri ábyrgð. Það sem er meginatriðið til þess að vinna að stöðugleika á húsnæðismarkaði er ekki skyndilausnir heldur að leggja ríka áherslu á vandaða langtímaáætlanagerð í húsnæðismálum sem miðar að því að byggja upp í takti við íbúðaþörf og þá þurfa að liggja fyrir góðar upplýsingar, bæði mannfjöldaspá, íbúðaþörf, rauntölur, þar á meðal um byggingarstig o.s.frv. Og á vegum ráðuneytisins og HMS er verið að vinna að því að tryggja að sveitarfélögin öll séu með öflugar húsnæðisáætlanir til að sjá og leggja niður fyrir sér hvernig eigi að mæta þörf íbúanna fyrir húsnæði.

fórum loksins út úr bröggunum 20 árum eftir síðari heimsstyrjöldina með júnísamkomulaginu 1964. Það var samkomulag ríkis, sveitarfélaga og verkalýðsfélaga um að byggja Breiðholtið. Við þurfum að fara í nákvæmlega sama átak. Af hverju? Af því að fólksfjölgun er búin að vera 15% frá 2017. Við misstum 1.200 íbúðir í Grindavík og við erum með hælisleitendur sem voru 4.200 í fyrra, 4.500 þar á undan

sem felast fyrst og fremst í því að okkur hefur fjölgað meira á síðustu tíu árum heldur en nokkru sinni áður á tíu ára tímabili í þrjár aldir þannig

um íbúðaþörf út frá þróun mannfjölda til næstu fimm ára og til næstu tíu ára með það að markmiði að framboð íbúða mæti fyrirsjáanlegri aukningu á íbúðaþörf vegna (Forseti hringir.) stóraukins íbúafjölda á Íslandi til næstu framtíðar. Þetta er í nýsamþykktri húsnæðisstefnu og aðgerðaáætlun sem er á henni byggð.

draga úr loftslagsáhrifum samfélagsins okkar. Þau verkfæri eru ófá innan innviðaráðuneytisins en þar eru líka þau verkfæri sem þarf að grípa til til að taka á afleiðingum þeirra loftslagsbreytinga sem verða, sama hvaða aðgerða við grípum til á hinum endanum.

Nágrannar þeirra í Reykjanesbæ nefndu dæmi um óveður sem olli tjóni við Ægisgötu í febrúar 2020. Vegagerðin vildi ekki taka þátt í að styrkja sjóvarnir þar vegna þess að sú byggð var varin m.a. af gamalli landfyllingu og Vegagerðin hjálpar ekki við að verja landfyllingar. Þetta er mjög þröngt sjónarhorn á þessar varnir gegn náttúruhamförum í ljósi þess að þær eru væntanlega að fara að aukast að tíðni og ákefð á næstu árum og áratugum. Sjóvarnir voru á sínum tíma sjálfstætt verkefni sett fram í þingmannafrumvarpi fyrir margt löngu og runnu síðan inn í samgönguáætlun.

Það var hluti af fjárfestingarátaki sem farið var í og svo erum við með, eins og þingmaðurinn þekkir, ákveðin framlög til sjóvarna á samgönguáætlun. En þarna er komið inn á mjög mikilvægan þátt sem er þetta samspil náttúruvár og skipulagsmála og þeirra mismunandi áskorana sem fylgja því. Þetta er auðvitað alltaf spurning um hvernig við forgangsröðum fjármunum. við forgangsröðum fjármunum. Við þurfum að auka vöktun, skráningu og grunnrannsóknir sem lúta að sambúð náttúruvár, öfga í veðrum, hækkunar sjávarborðs o.s.frv. við mannlífið, hvort sem það er vegagerð, skipulag eða annað. annað. Því er mikilvægt að standa líka vörð um okkar góðu grunnrannsóknastofnanir í þeim efnum, en góð ábending hjá hv. þingmanni.

Þetta ákall um áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og aðstoð við greiningu er skýrt frá sveitarfélögunum, en ekki fleiri orð um það. Mig langar að spyrja ráðherrann um

Þetta á eftir að birtast í mörgum frumvörpum í ólíkum ráðuneytum en í grunninn erum við alltaf að tala um breytur sem snerta eitt og sama kerfið,

rýmið sem umferðin tekur í borgarlandinu, sem er mér mjög ofarlega í huga. (Forseti hringir.) Það þarf að tvinna alla þessa þætti saman en næsta skref er í raun og veru samráð við almenning.

ræða í þessari seinni lotu um húsnæðismál í þeim skilningi sem snýr að ungu fólki.

Það hefur auðvitað hjálpað til að auka framboð á húsnæði fyrir ungt fólk og tekjuminna fólk. Síðan koma hlutdeildarlánin til sögunnar sem að mínu mati var mjög flott framtak, að fara í þessi hlutdeildarlán, sem ættu þá að standa með ungu fólki og hjálpa því til að komast annaðhvort af leigumarkaði sem er bara erfiður, eða úr foreldrahúsum. En mér finnst einhvern veginn eins og þetta úrræði sé ekki að virka sem skyldi. Við sáum auðvitað mikla eftirspurn eftir slíkum lánum á þessu ári og fjármunirnir búnir og síðan var lofað milljarði í viðbót sem hefur staðið á allt sumarið.

vegna þess að það er auðvitað þannig núna, nokkrum árum eftir að úrræðinu var komið á, að það er komin nægileg reynsla til að leggja mat á það hvort kerfið sé í raun og veru að ná þeim markmiðum sem að var stefnt. Við getum sagt út frá tölum að úrræðið virki, þ.e. það er búið að veita 9 milljarða króna í nafni úrræðisins frá 2021 fyrir ríflega 900 íbúðir. íbúðir. Það breytir því ekki að áhyggjurnar eru ekki á bak og burt og það breytir því heldur ekki að við erum að sjá ungt fólk sem horfist í augu við miklar áskoranir í því að komast inn á húsnæðismarkaðinn, það er staðreynd, þannig að við erum að tala um hvernig hvernig ákveðin sjónarmið togast á í þessum efnum. En mig langar bara aðeins undir þessari spurningu hv. þingmanns hér, af því að af því að ég held að við deilum alveg þessum vangaveltum og þessum áhyggjum — það eru núna víða um Evrópu og víða um heim umræður um mikilvægi eða réttmæti þess að opinber húsnæðisstuðningur sé aukinn, þ.e. að það sé farsæl og góð leið til að auka framboð á húsnæðismarkaði. Við höfum verið að stíga skref en við þurfum kannski að gera þau enn þá fleiri til að stuðla að þessum stöðugleika. Þetta hefur OECD talað um, þetta hefur AGS talað um, þetta hefur Evrópusambandið talað um, að auka aðkomu ríkjanna að uppbyggingu á húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir venjulegt fólk

þátttakendur í því sem undir er og svo auðvitað aðilar vinnumarkaðarins þegar við erum að tala um úrvinnslu og aðkomu stjórnvalda að kjarasamningum. En ábending hv. þingmanns sem lýtur að annars vegar greiðslubyrðinni og hins vegar skilyrðunum finnst mér bara réttmæt vangavelta. Hlutdeildarlánin eiga að vera fyrir kaupendur og viðmiðið þarf að byggjast á því að það þjóni því markmiði að fyrstu kaupendur, sem eru tekjulægri hópur samfélagsins, geti keypt sér íbúð. Það var markmiðið.

sem þegar hefur skilað sér í fjölgun nemenda, auk þess sem fjárfest er hressilega í stuðningsumhverfi nýsköpunar. Við erum að efla háskólastigið með margvíslegum aðgerðum og má þar nefna árangurstengda fjármögnun háskólanna sem er grundvallarbreyting og eykur sveigjanleika og fjölbreytni. Við erum að boða sókn á sviði háskóla um 5 milljarða og á þessu ári og því næsta eru framlög til háskólanna aukin um 3,9 milljarða kr. í gegnum árangurstengda fjármögnun. Árangurinn lætur ekki á sér standa. Á síðastliðnum tveimur árum hefur umsóknum í háskólana fjölgað um 20%. Á næsta ári aukast fjárveitingar til háskólanna um 1.400 millj. kr. til eflingar starfsemi skólanna og til að auka samkeppnishæfni þeirra í alþjóðlegum samanburði í samræmi við árangur þeirra við kennslu og rannsóknir og aðra starfsemi í þágu samfélagsins. Við ætlum að fjölga nemendum og fjölga nemendum í greinum sem eru samfélagi okkar mikilvægar. Við leggjum áherslu á að fjölga nemendum í svokölluðum STEAM-greinum og heilbrigðisvísindum og þeim hefur þegar fjölgað í takt við þær áherslur. Það er lykilþáttur til að efla samkeppnishæfni þjóðarinnar. Í frumvarpinu er síðan boðuð uppbygging háskólahúsnæðis sem mun bæta innviði og umgjörð til rannsókna og náms. Þar má nefna hús heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands hjá Nýja Landspítalanum, jarðræktarmiðstöð Landbúnaðarháskóla Íslands og húsnæði fyrir fiskeldisrannsóknir og nám í hestafræðum við Háskólann á Hólum. Samhliða þessu er samstarf háskólanna aukið með það fyrir augum að nýta betur innviði þeirra og stoðþjónustu og stuðla að uppbyggingu rannsóknarinnviða og auka sveigjanleika í námi og efla alþjóðasamstarf.

stuðningur stjórnvalda skipt sköpum í uppbyggingu tækni- og hugverkaiðnaðar á Íslandi á undanförnum árum. Útflutningstekjur geirans hafa fimmfaldast á síðustu 15 árum og skattgreiðslur hugverkaiðnaðarins aukist um 30% frá árinu 2017. Í fjárlögum ársins 2025 má finna stuðning við samkeppnissjóði hins opinbera. Þeim er viðhaldið meðfram einföldun sjóðaumhverfisins til að hámarka nýtingu. Við erum að leggja fram frumvarp um fækkun sjóða til þess að hagræðingin komi fram sérstaklega í yfirbyggingunni. Heildarumsýslukostnaður sjóðanna á vegum allra ráðuneytanna nemur árlega um 840 millj. kr. og þá er ótalinn kostnaður vegna ýmissa starfsmanna ráðuneyta og stofnana en umsýsluaðilar eru í heild 37.

Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna rannsókna og þróunar hafa aukist mikið á síðustu árum og hlutfallið hefur hækkað. Ef við ætlum að standast samkeppni og styðja öflugt nýsköpunarumhverfi þá þurfum við að festa þennan mikilvæga stuðning í sessi og tryggja að framkvæmdin sé hafin yfir allan vafa. Við fengum uppbyggilegar athugasemdir frá OECD sem við vinnum nú úr og koma fram í frumvarpi frá hæstv. fjármálaráðherra.

Sókn á þessum sviðum kallar á sérhæft starfsfólk. Við þurfum áfram að einfalda regluverk og höfum tekið ákvarðanir um að gera erlendum sérfræðingum auðveldara að setjast að hér á landi. Gervigreindin ýtir á alla málaflokka ráðuneytisins. Við erum að móta heildstæða löggjöf um hana og leggja lokahönd á aðgerðaáætlun sem verður kynnt fljótlega. Hún mun strax hafa áhrif til að auka skilvirkni hins opinbera. Tæknibreytingar og netöryggi eru í brennidepli. Við höfum náð markverðum árangri og í dag var kynnt ný úttekt Alþjóðafjarskiptasambandsins á netöryggi þjóða þar sem við erum hástökkvarar og förum úr 58. sæti upp í 23. sæti vegna aðgerðaáætlunar í netöryggi þar sem við höfum helst bætt okkur í þekkingu og hæfni, sem við lögðum áherslu á og settum markmið um í fjármálaáætlun og höfum nú þegar náð markmiði Ég treysti á stuðning þingsins í þessum mikilvægu verkefnum sem fram undan eru. Við þurfum að hugsa til framtíðar. Hér er um að ræða hugvits- og þekkingargreinar og við þurfum að festa nýjar útflutningsgreinar í sessi.

Hvernig hefur það áhrif á Háskóla Íslands? Jú, hann hefur t.d. gjörbreytt sínu deililíkani og því hvaða hvata hann hefur innan borðs í sínum skóla til að útdeila því fjármagni sem kemur úr þessu fjármögnunarlíkani. Það var gríðarlega ánægjulegt að sjá þær breytingar á ársfundi Háskóla Íslands og spenningur yfir því að við séum loksins komin með fjármögnunarlíkan sem beðið hefur verið eftir í fjölda ára. Ég býst við að það muni gefa Háskóla Íslands enn þá meira tilefni til að sækja fram og gera enn þá betur og þau binda líka vonir við slíkt. Varðandi áhersluna á raunvísinda-, tækni- og listgreinar þá hefur hún sést markvisst í því að bjóða Listaháskólanum það að þiggja 100% framlag í gegnum reiknilíkanið eins og aðrir skólar. Þar erum við að jafna tækifæri nemenda og jafna stöðu opinberra og einkarekinna skóla. Varðandi raunvísinda- og tækniáherslurnar sem eru ekki síður mikilvægar þá er það bara svo að þarna dregur úr samkeppnishæfni Íslands á alþjóðlegan mælikvarða en ekki síst er bagalegt fyrir þau fyrirtæki sem vantar sérstaklega sérfræðinga að þessum mannauði sé ekki fyrir að fara í íslensku samfélagi. Það vantar verulegan fjölda fólks

og STEAM þá tek ég eftir því að hér er vísað sérstaklega til Listaháskólans, sem er góðra gjalda vert, það er það, að hafa skýrar áherslur í einhverjar áttir en ég held að við séum á ákveðnum tímamótum. Ég veit að við verðum, og nú ætla ég bara að fullyrða, við verðum að reiða okkur á háskólasamfélagið til þess að stuðla að samkeppnishæfni Íslands, til þess að vera þjóð á meðal þjóða sem kann að lesa á eigin tungumáli og við verðum að sinna íslensku móðurmáli og lyfta því upp og við gerum það allra best í gegnum háskólasamfélagið. Íslenskt mál nýtur ekki verndar nema háskólasamfélagið standi með málinu og sé samstiga í því að efla kennslu á öllum skólastigum í málinu okkar

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir og tek undir mikilvægi háskólans í samkeppnishæfni lands og þjóðar. Þessi ríkisstjórn hefur heldur betur sýnt háskólunum þá virðingu að taka þá sérstaklega með í málefnum samfélagsins, í nýsköpun, rannsóknum og þróun, tækni og fleira í þessu ráðuneyti og við höfum klárað verkefni sem hafa ekki náðst að klárast mörg kjörtímabil í röð vegna anna í kannski öðrum menntamálum. Háskólarnir hafa fengið þá alúð sem þeir eiga skilið á síðustu árum og við sjáum að skólarnir eru spenntir að vinna eftir nýju reiknilíkani. Gagnvart íslenskunni erum við búin að fjármagna fjölda mikilvægra aðgerða og ég tek þarna undir með hv. þingmanni. Þar má nefna háskólabrú fyrir innflytjendur, stuðning við íslensku sem annað tungumál, aukið fjarnám í íslensku sem kallað var eftir til þess að styðja við íslenskukennslu um land allt en líka ýmsa ráðgjöf og öflun þekkingar á máltöku ólíkra aldurshópa, sem er rannsóknarverkefni, þannig að það er (Forseti hringir.) fjöldinn allur af verkefnum og aðgerðum sem snúa að íslenskunni, sem ég hef ekki tíma til að fara í hér, sem hafa verið fjármögnuð með réttum hvötum á háskólastigi.

Þetta er ákvörðun sem var tekin uppi í ráðuneyti án þeirrar umræðu sem hefði kannski verið gott að taka um það hvert við stefnum háskólastiginu með breytingu af þessu tagi. Þá langar mig að spyrja: Hver er uppruni fjármagnsins sem breytingin krefst? Mun þetta leiða til viðbótarfjármögnunar í háskólakerfið eða verður þetta tekið af opinberu háskólunum sem eru nú þegar undirfjármagnaðir? Þar vorum við í fyrra undir meðaltali OECD-landanna og langt undir meðaltali norrænu ríkjanna. Háskólastigið hefur verið of veikt á síðustu árum. Því hefur ekki verið gefið það fjármagn sem þarf til að byggja það nógu vel upp. Mig langar að spyrja ráðherra hvort þessi breyting á fjármögnunarlíkani sem styður einkareknu háskólana verði til þess að veikja það enn frekar?

og þeirra sem eru að standa sig hvað best þegar kemur að sókn á háskólastigi og tókum margvíslega reynslu þaðan inn í þetta fjármögnunarlíkan. Ein af þeim ákvörðunum sem þurfti að taka var hvar ætti að miða við að einkareknir skólar fengju úr líkaninu. Það var ógagnsætt. Það var misjafnt eftir einkareknum skólum og það var hvergi ákvarðað eða sett niður hversu mikið hlutfall þeir fengju. Það var bara aðeins lægra af því að þeir innheimtu skólagjöld af nemendum. Hv. þingmaður spyr: Hefur þetta áhrif til að veikja háskólastigið? Þvert á móti. Þetta hefur þau áhrif að það er aukið aðgengi að háskólanámi. Það er jafnt aðgengi inn í fleiri skóla óháð efnahag. Það eru fleiri sem geta sótt sér nám í fjarnámi, t.d. á Bifröst, og við erum að sjá það að allir skólar koma betur út þrátt fyrir þessa ákvörðun. Ég myndi gjarnan vilja ræða háskólamálin oftar hér. Hér er um að ræða reglugerð, hvernig fjármagni er útdeilt og það þurfti ekki lagabreytingu

auðvitað þeim kostnaði vel og gott betur fyrir alla aðra skóla. Það er því ekki verið að taka af öðrum skólum heldur erum við að ákvarða hvernig við skiptum þeim potti og því fjármagni með gagnsæjum hætti í fyrsta sinn, sem ég hlýt

Frú forseti. Mig langar að setja fyrri spurningu mína í samhengi við frumvarp sem er á þingmálaskrá hæstv. ráðherra fyrir veturinn sem snýst um að veita opinberu háskólunum heimild til innheimtu skólagjalda vegna nemenda

Hér í þessu frumvarpi er verið að búa til efnahagslegan hvata fyrir háskólana til að reisa hindranir gegn alþjóðavæðingu, eða öllu heldur reisa hindranir gegn ákveðinni tegund alþjóðavæðingar. Það getur varla verið ætlun ráðherra og ríkisstjórnar að við tökum bara inn ríka stúdenta. Við hljótum að vilja fjölbreyttan hóp fólks með góðar hugmyndir til að auðga háskólasamfélagið.

koma betur út á næsta ári og þar næsta ári út frá þeirri aukningu sem verið er að leggja í háskólana. Þegar við berum okkur saman við önnur lönd þá er auðvitað aukning þar líka. Það er rétt að við stöndum aftar en Norðurlöndin þegar kemur að fjármagni í háskólastigið en ekki í grunnskóla- og framhaldsskólastigið. Þar stöndum við þeim talsvert framar í útgjöldum. Þegar spurt er um þetta frumvarp þá er þetta ákvörðun sem hefur líka verið tekin á öllum Norðurlöndunum. Við viljum fá alþjóðlega nemendur inn í háskólana en við teljum rétt að forgangsraða fjármunum í þá nemendur sem hér búa, í nemendur sem eru með frjálst flæði innan Evrópu og háskólarnir geti þá skapað sér tekjur af því að laða til sín nemendur í ákveðnum greinum eins og við höfum séð ganga vel á Norðurlöndunum. Vissulega er þetta tekjuskapandi. En þetta er ekki til að mæta neinu gati. Þetta er til að fara í enn frekari sókn til að gera betur og efla háskólastigið að öllu leyti og ég hlakka til að ræða þetta frumvarp í þinginu í haust.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu nemur hlutdeild málaflokks 7.10, Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum, í aðhaldskröfu málefnasviðsins 537,5 milljónum króna. Þar undir heyra samkeppnissjóðir á sviði vísinda og nýsköpunar, svo sem Rannsóknasjóður, Tækniþróunarsjóður og Innviðasjóður. Af þessum þremur sjóðum fær Rannsóknasjóðurinn hlutfallslega minnsta lækkun sjóða nú á málefnasviðinu eins og fram kemur í fjárlögunum. Hlutverk Rannsóknasjóðs er í raun tvíþætt; annars vegar að búa til nýja þekkingu og hins vegar að þjálfa vísindafólk. Ég hygg að ég og hæstv. ráðherra séum sammála um að fleira fólk vanti til að vinna þessi sérhæfðu störf og sinna grunnrannsóknum sem eru forsenda nýsköpunar. Ný þekking og þjálfun vísindafólks, m.a. með því að styrkja doktorsnám og veita styrki til nýdoktora, er jú akkúrat grundvöllurinn að nauðsynlegum störfum við rannsóknir og nýsköpun og er þá ótalið mikilvægi þekkingarinnar sem grundvallar ákvarðana. Hlutdeild málaflokks 7.2, Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar, í aðhaldskröfu málefnasviðsins nemur rúmum 2,1 milljarði kr. Það vakti athygli mína að samhliða því að hugmyndin er að draga úr útgjaldavexti styrkja til nýsköpunarfyrirtækja verður eftirlit með endurgreiðslum sömu fyrirtækja aukið. Það tel ég afar brýnt enda eftir því kallað. Í þessu samhengi langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki hafi komið til greina að hlífa samkeppnissjóðunum á sviði rannsókna og vísinda fyrir aðhaldskröfu og jafnframt spyrja hver áformin séu til framtíðar með tilliti til frekari aukningar að nýju til þessara sjóða.

Ég tek undir orð hans um mikilvægi rannsókna- og vísindasjóða og hvað þeir ýta undir mikilvægan þátt í sókn samfélagsins okkar. Það liggur fyrir á þingmálaskrá hjá mér frumvarp um að sameina sjóði til að hægt sé að veita fjármagn þangað sem það nýtist best, að þessi aðhaldskrafa fari meira á yfirbygginguna en ekki í útdeilinguna. Það er auðvitað ekki hægt að lofa því alveg strax. Rannsóknasjóður fékk hlutfallslega minnstu aðhaldskröfuna sem lögð var á sjóði ráðuneytisins.

heildarmynd gagnvart verðbólgu og vaxtaákvörðunum. Við þurfum að nýta þá 840 millj. kr., sem fara í umsýslu allra sjóða ráðuneyta, í sjóðina, beint til fólks og í rannsóknarverkefni og nýsköpun en ekki í jafn mikla yfirbyggingu. Og þegar við munum bjóða upp á eina sjóðagátt

eitthvað á sínu málefnasviði. En ég tek undir með hv. þingmanni, það er mjög mikilvægt að við höldum áfram sókn. Við erum með stefnu Vísinda- og nýsköpunarráðs þar sem við ætlum áfram að vinna að sókn þessara sjóða. Við jukum það verulega í heimsfaraldri, kannski langt umfram þau áform sem uppi voru og þess vegna kemur þessi lækkun — við erum kannski að ganga á þá hækkun sem við veittum í heimsfaraldrinum. En ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þann stuðning sem hann sýnir þessu umhverfi.

að honum megi ná niður með fækkun sjóða og sameiningu. Það verður bara gott fyrir okkur hér að glíma við boðað frumvarp hæstv. ráðherra í þá veru. Sjálfsagt má taka til í sjóðaumhverfinu, nýta samlegð og fara betur með fjármuni. Fagleg umsýsla sjóðanna kostar sitt en horfa þarf til þess að stjórnir hinna mismunandi sjóða endurspegli breidd og fagleg sjónarmið vegna mismunandi málaflokka sem undir sjóðina heyra. Í einhverjum tilfellum er mat erlendra sérfræðinga á umsögnum nauðsynlegt til að ná faglegum og breiðum sjónarmiðum fram við yfirferð á umsóknum. Lækkun á umsýslukostnaði má ekki þýða ófaglegra ferli að mínu mati.

og ekki síst í þessu sjóðaumhverfi. Staðan er aftur á móti sú í dag að gagnsæi gagnvart úthlutun, þegar úthlutun fer ekki fram hjá Rannís, er mjög lítið. Sömu aðilar gætu verið að fá úr nokkrum sjóðum hins opinbera án þess að við áttuðum okkur á því. Þó að þeir hafi kannski lagt upp með að fá 5 milljóna styrk þá gæti það farið svo að það fáist á nokkrum stöðum. Ég tel að með sameiginlegu ferli, með gagnsærri sjóðagátt sem og þessu áhrifamati sjóða sem ég boða, þá getum við farið betur með fé, gert enn betur í að hafa faglega breidd þegar kemur að úthlutun og nýtt okkur á sama tíma tækni og gervigreind og gert það gagnsætt gagnvart því hvert fjármunirnir eru að fara, eins og Rannís hefur gert með sínu gagnatorgi.

ýmiss konar raunvísinda. Mig langar til að beina spurningu til hæstv. ráðherra um launaþróun þessa hóps frá því um aldamót sem bæði úttektir BHM og Hagfræðistofnunar sýna að hafa að raunvirði nokkurn veginn staðið í stað undangengin 20 ár. Það hlýtur að vera nokkurt áhyggjuefni að þessi hvati hverfi. Þegar ungt fólk tekur ákvarðanir um hvernig það ráðstafar tíma sínum, tekur tillit til þess kostnaðar sem fylgir því að koma upp fjölskyldu og heimili, þá skipta þau ár sem varið er í skóla töluvert miklu máli hvað varðar ævitekjur, sérstaklega af því að þau liggja jú framarlega á ævinni og til viðbótar koma síðan námslánaskuldir sem rýra ráðstöfunartekjur inn í framtíðina. Það blasir við að þessar tilraunir, sem ég tel að séu fullkomlega réttar, til að auka framboð á vinnuafli inni í þessar greinar og mennta íslenska þjóð til að skapa meiri verðmæti eru alls lofs verðar en gætu orðið til lítils ef launahvatinn er ekki til staðar. Ég geri mér grein fyrir því að ákvörðun um þá þróun er ekki á valdsviði hæstv. ráðherra en ég vil gjarnan fá hennar sjónarmið um hvaða sýn hún hefur á það hvernig við getum snúið þessari þróun við.

Ég er að sjálfsögðu fylgjandi því að menntun sé metin til launa og það þarf að vera hvati fyrir fólk að leggja á sig og sækja sér aukna menntun sem þörf er á í samfélaginu eða þá menntun sem það kýs og ég held að við þessu sé engin ein lausn, annars væri líklega búið að finna hana. Áherslan í umræðum um kjarasamninga hefur oft verið á krónutöluhækkanir. Það hefur auðvitað gert það að verkum að jöfnuður í

fjölbreyttari störf á Íslandi, betur launuð störf líka, fleiri vel launuð störf fyrir háskólamenntaða sérfræðinga sem eru gríðarlega spennandi og þar sem er samkeppni um fólk um allan heim og gríðarleg tækifæri til að að gera betur og stækka hér á landi ef við erum að mennta fólk í þær sérgreinar sem þörf er á víða í samfélaginu. Þannig að ég þarf að fá að svara hv. þingmanni með þessum hætti. Aftur á móti má nefna afsláttinn sem við veitum, skattafslátt sérfræðinga til að koma heim, við erum að reyna að sækja íslenska háskólamenntaða sérfræðinga sem eru víða um heim og veita þeim skattafslátt til að koma til baka til Íslands. Í því felst auðvitað talsverð kjarabót og þar er verið að taka sérstaka ákvörðun um að veita skattafslátt fyrir háskólamenntað fólk sem hefur ekki snúið heim úr námi. Ég tel að þessi hvati sé góðra gjalda verður og við þurfum kannski að gera enn meira af slíku.

þar sem er verið að styðja fyrirtæki og þau geta þá borgað þeim sérfræðingum hærri laun af því að þau fá þennan skattafslátt. Þetta eru aðgerðir sem eru í gangi og ýta undir þennan hóp.

sem ekki skilar sér í hærri launum eða hærri ævitekjum muni leiða til þess að við förum að framleiða sérfræðinga fyrir heiminn frekar en að við séum að framleiða þá fyrir íslenskt samfélag inn í framtíðina. Það er nefnilega þannig að ófaglegt vinnuafl sækir hingað í stórum stíl af því að landamæri eru ekki lengur hindrun í alþjóðavæddum heimi og það sama á við um íslenska sérfræðinga og framtíðarsýn þeirra á það hvar þeir velja að stofna sína fjölskyldu og skapa sín verðmæti.

Við höfum verið að ýta undir samkeppnishæfni Íslands þegar kemur að því að reka fyrirtæki og sér í lagi nýsköpunarfyrirtæki á síðustu árum. Við stöndum orðið mjög vel þegar kemur að samkeppnishæfni þjóðarinnar í að reka hér fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði og ég held að í því felist gríðarleg tækifæri. Við sjáum fólksfjölgunina sem er að verða á Íslandi, fólk sækir hér í lífskjör og lífsgæði og það er augljóst að við stöndum framarlega þegar kemur að samanburði við önnur lönd. Ég veit að samkeppnin er alþjóðleg um þessa sérfræðinga og það er áskorun að gæta að því að þeir sjái hag sinn í að starfa hér. Þá þurfum við líka að geta tekið umræðuna um skatta. Hér eru skattar mjög háir. Við erum með hátekjuskatt. Við erum með háa skatta þegar við berum okkur saman við önnur lönd og þegar við skoðum ráðstöfunartekjur fólks eftir skatta miðað við önnur lönd þá erum við að taka meira af

hvernig við ætlum áfram að byggja upp samkeppnishæft samfélag þar sem við ýtum undir jöfn tækifæri og verðmætasköpun á grundvelli nýrra greina.

Ég held nefnilega að það skipti máli, sem hefur verið gert á síðustu árum, að styðja við þessar greinar og hvetja fólk til að taka þátt í mennta sig á þeim sviðum sem tækniáskoranir framtíðarinnar kalla á en ég óttast að á sama tíma þá höfum við kannski veikt greinarnar sem þarf að styrkja til að takast á við samfélagsáskoranirnar sem fylgja þessu. Þegar ég er farinn að sjá þessa stafarunu sem er núna orðin það löng að hún heitir STEAM þá er ég nánast farinn að lesa út úr því að það standi hérna „allt nema hug- og félagsvísindi“. Það liggur við að búið sé að taka utan um allt háskólastigið nema einmitt þær greinar sem við þurfum til að skilja heiminn, skilja siðferði, skilja hvernig við menntum börnin okkar. Við þurfum jú klára verkfræðinga og flinka stærðfræðinga en við þurfum líka góða kennara. Við þurfum líka fólk sem hefur tök á tungumálinu og getur skrifað spennandi bækur sem fá börnin okkar til þess að standa sig betur í lestri, vegna þess að slæmur árangur í lestri er — ég held að stór hluti af því sé bara áfellisdómur yfir framboði skemmtilegs lesefnis. Við þekkjum það öll sem höfum umgengist unga lestrarhesta að þau eru mjög fljót að spæna sig í gegnum allt bókasafnið,

við þurfum að breikka þessa umræðu aðeins, hvort við þurfum ekki að vanda okkur að ræða ekki svo mikið um STEM-greinarnar að það fari að hafa neikvæð áhrif á áherslur háskólastigsins.

en það má ekki rugla þessu saman. Þó að við séum að leggja áherslu á hluti þar sem við stöndum augljóslega verr og mikil vöntun er þá er það ekki svo að ekki sé lögð áhersla á eitthvað annað eða það bitni á því. bitnar ekki á félags- og hugvísindum. Það er sókn fyrir alla starfsemi háskólans. Þar eru fámennar samfélagslega mikilvægar greinar að njóta umbunar og samfélagslegt hlutverk háskólanna skilgreint í fyrsta sinn. Það munu auðvitað koma inn fjölmargar áskoranir á þessu sviði eins og það að við erum að leggja áherslu á íslenska tungu, þverfaglegt nám þar sem við erum að blanda saman þessum greinum við aðrar greinar og leyfa háskólunum að koma upp með hugmyndir þar sem eru óþrjótandi tillögur að því hvernig við getum tvinnað saman nám í mismunandi greinum fyrir nýjar námsleiðir o.s.frv. Þannig að þó að áherslan sé á það að við erum að mennta færri í þessu heldur en löndin sem við berum okkur saman við en miklu fleiri í félags- og hugvísindum þá bitnar það ekki á þeim greinum.

Nú er horft til miklu breiðara hlutverks háskóla og þeirra staða því öll að eflast til að takast á við áskoranir sem eru margar af þeim sem hv. þingmaður reifar hér í spurningu sinni. þrátt fyrir þessa áherslu þá er það algjörlega skýrt að þau eru ekki að koma verr út. Við höfum verið að mennta fleiri í þessum greinum þegar við berum okkur saman við Norðurlöndin

þann mannauð sem hefur flust til landsins en fær ekki að njóta allra þeirra tækifæra sem hann gæti. Mig langar nefnilega að spyrja um raunfærnimat og það hvernig sé hægt að nálgast það verkefni, að segja, með dálítið opnari hug en oft vill verða. Það er nefnilega svo hætt við að háskólarnir líti á raunfærnimat sem verkfæri til að meta hvort þú uppfyllir nákvæmlega eitthvað sambærilegt og að hafa gengið í gegnum íslenskan framhaldsskóla, að þegar reynsla þín úr öðru landi er metin þá þurfir þú að standast nákvæmlega sömu kröfur til þess að eiga erindi inn í íslenskan háskóla. Ég held að þetta útiloki allt of stóran hluta þeirra innflytjenda sem hingað leita (Forseti hringir.) sem þrátt fyrir að uppfylla ekki nákvæmlega sömu formskilyrði gætu hæglega stokkið beint inn í íslenskan háskóla og sótt sér þar menntun.

Við höfum verið að styðja háskólana til að innleiða betur raunfærnimat með fjölbreyttari hætti til að auka skilvirknina við það mat og tryggja að við séum að meta nám frá erlendum skólum með fjölbreyttari hætti til starfsréttinda sem og að meta færni og reynslu innflytjenda til háskólanáms við höfum verið að koma á miðlægri umsóknargátt að þessu leyti. Við höfum verið að styðja ENIC/NARIC og flytja umsýslu og verkið þangað varðandi viðurkenningu til starfa og við studdum sérstaklega alla háskólana til samstarfs um að geta tekið